prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi, drugo čitanje. P.Z.E. br. 510 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika

Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenice ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš. Izvolite poštovana zamjenice ministrice. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo u drugom čitanju Zakon o socijalnoj skrbi kao što smo i u prvom čitanju ovdje istaknuli radi se o reformskom zakonu, radi se o zakonu koji donosi niz novina, niz novih instituta, poboljšanja postojećih instituta i reguliranje na jedan drugačiji poboljšani način. Pa tako u području novčanih naknada predloženi zakon uvodi institut zajamčene minimalne naknade. To je novi oblik novčane naknade koji objedinjuje 4 dosadašnje naknade, sve 4 sa socijalnom komponentom. Znači objedinjuje produženu novčanu naknadu koja je do sada bila uređena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, pomoć za uzdržavanje ili kako je kolokvijalno zovemo socijalna pomoć ova klasična, a koja je uređena Zakonom o socijalnoj skrbi te dvije opskrbnine. Jednu uređenu Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugu koja je uređena Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Sukladno predloženom zakonu Vlada RH će prema raspoloživim sredstvima uredbom propisivati visinu osnovice za utvrđivanje zajamčene minimalne naknade. Prema sadašnjim izračunima to je 800 kuna što je značajno povećanju u odnosu na dosadašnjih 500. Također postoji namjera da se u zajamčenu minimalnu naknadu objedini još naknada sa socijalnom komponentom. Naime katalog svih svih prava i naknada u RH broji 81 pravo odnosno naknadu i sasvim sigurno ima još prostora za upotpunjavanje instituta zajamčene minimalne naknade još nekim naknadama koje u sebi sadrže socijalnu komponentu. Također uvođenje zajamčene minimalne naknade predstavlja prvi korak u pravcu uvođenja one stop shopa ili Ureda sve na jednom mjestu odnosno uvođenje jedinstvenog novčanog centra. Zajamčena minimalna naknada bila bi prva naknada koja će se u njemu isplaćivati. Do sredine sljedeće godine planiraju se već uspostaviti prvi one stop shopovi čime bi se i značajno od samih naknada i administriranja naknada rasteretili centri za socijalnu skrb. Također informatizacijom sustava socijalne skrbi i umrežavanja tog sustava sa drugim sustavima, a trenutno su u Ministarstvu socijalne politike i mladih već dovršeno sklapanje sporazuma o međusobnoj razmjeni podataka sa drugim institucijama i tijelima državne uprave, a sve u svrhu razmjene podataka o korisnicima njihovoj imovini i prihodima postići će se kako smanjenja administrativnih procedura tako će se pojednostaviti i sam postupak priznavanja i ostvarivanja prava. Također informatizacija je nužan preduvjet za uspostavu ureda sve na jednom mjestu. Također kako bi se utjecalo na usmjeravanje socijalnih naknada prema onima kojima je najpotrebnije i kako bi se one što bolje ciljale jasno je definiran imovinski cenzus i u prethodnom zakonu i u prethodnim zakonima bio je definiran imovinski cenzus. Sada je donekle donekle drugačije definiran odnosno definirana je imovina u vlasništvu korisnika ili članova kućanstva koja je zapreka za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Na ovaj način naravno želja nam je i namjera usmjeriti zajamčenu minimalnu naknadu prema onim korisnicima kojima je pomoć države najpotrebnija za ostvarenje osnovnih životnih potreba. Također predloženim zakonom iz normiranja u sustavu socijalne skrbi izdvajaju se potpore za školske udžbenike. One su normirane u propisima iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a također je odredbama ovog zakona uređuje se i bolja zaštita samaca i samohranih roditelja kao korisnika zajamčene minimalne naknade obzirom da se ovim korisničkim skupinama sukladno odredbama predloženog zakona priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini 100% osnovice koju utvrđuje Vlada, dok se drugim korisnicima odraslim članovima kućanstva udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi kućanstva priznaj u iznosu od 60% osnovice. Također predloženi zakon ujedno na više načina potiče i radnu aktivaciju nezaposlenih, radno sposobnih korisnika socijalne pomoći. Osoba koja je prijavljena u evidenciju HZZZ-a ukoliko odbije ponuđeno zaposlenje, automatikom od sljedećeg mjeseca više nije korisnik zajamčene minimalne naknade. I jednako tako osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene pri nadležnoj službi za zapošljavanje ne mogu biti korisnici zajamčene minimalne naknade. Međutim i ovim zakonom je definiran i maksimalan iznos zajamčene minimalne naknade na način da on ne može prelaziti iznos minimalne bruto plaće u RH. i naša iskustva govore nešto drugo, pojedinci su mogli ostvariti kumulacijom određenih pomoći pa čak i 100% od iznosa kolika je prosječna plaća u RH. Znači na naknadama su ostvarivali daleko više nego što bi mogao biti njihov dohodak koji bi mogli ostvariti radom. Mi zbog toga zajamčenu minimalnu naknadu limitiramo na 2.900 kuna ali ono što je novina i što su nam nekakva inozemna iskustva pokazala da je jako dobro zbog zadržavanja i motiviranja osobe da ostane u svijetu rada je da se zapošljavanjem dugotrajno dugotrajno nezaposlenog korisnika zajamčene minimalne naknade njegovim zapošljavanjem naknada ne prestaje automatikom teći. Ona se isplaćuje još 3 mjeseca, tek se gasi 4.mjesec. 1.mjesec ide u iznosu 100%, 2.mjesec u iznosu od 50% i 3.mjesec u iznosu od 25%. Sve navedene mjere uz još jednu koju smo dopunili između dva čitanja zapravo su usmjerene poticanju zapošljavanja odnosno radnoj aktivaciji korisnika zajamčene minimalne naknade. Također predloženim zakonom uvodi se i nesuspenzivni učinak žalbe u postupcima za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, dakle žalba neće odgađati izvršenje rješenja. Zakon predviđa i uvođenje instituta zabilježbe, potraživanja na nekretninama čime se osigurava naplata isplaćenih sredstava na ime zajamčene minimalne naknade odnosno usluge smještaja ili boravka. Također zakonom jasnije definiramo i odredbe o naknadi štete od nasljednika korisnika, odnosno daroprimca u slučaju smrti korisnika kojem se u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstva državnog proračuna na ime naknade. Također cijelim jednim dijelom ovog zakona omogućuje se transparentan i pravedan način ugovaranja socijalnih usluga što znači da će svi pružatelji usluga u mreži cijena usluga formirati temeljem jedinstvene metodologije za izračun cijene usluge koja će biti jasno definirana Hrvatski sabor je 19. studenog ove godine prihvatio prijedlog zakona o socijalnoj skrbi. Između dva čitanja dodane su uz nomotehničke, određena nomotehnička poboljšanja i možda malo drugačiji raspored nekih članaka i i poglavlja. Uvedena je još jedna nova stvar a to je jedan nova mjera za aktivacijom korisnika zajamčene minimalne naknade. Naime u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava u konačnom prijedlogu zakona uveli smo obvezu radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva da se odazove pozivu jedinice lokalne, područne, odnosno regionalne samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. Također dodatno smo definirali neke javne ovlasti i poslove obiteljskih centara koji su do sada bili nadležni za obavljanje djelatnosti dadilje budući da postaju ustrojstvene jedinice centara za socijalnu skrb. Imali smo potrebu još dodano definirati njihove javne ovlasti. Također iz zakona smo uklonili odredbu koja je propisivala prekršajnu odgovornost fizičke osobe koja kao korisnik prava u sustavu socijalne skrbi da neistinite podatke pa na temelju neistinitih podataka ostvari pravo ili naknadu. Naime, sadržaj tog prekršaja podudara se sa sadržajem pojedinih kaznenih djela koje su propisane kaznenim zakonom tako da smo to uklonili. svim područjima o kojima sam ja sada govorila i o kojima sam izložila predloženi zakon neke se stvari dakle reguliraju po prvi put, nekima se pristupa postojećim a možda na jasniji način ali ovaj zakon uvažava kako potrebe korisnika tako potrebe i mogućnosti zajednice i naravno društveni kontekst. Stoga vas pozivam da predloženi zakon podržite. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zamjenice ministrice. Žele li izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskoga sabora iznijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena zamjenice ministrice sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege. Koliko su podatna ova dva zakona za političku manipulaciju ispričati ću vam jednu anegdotu. Govori se, piše se da je Regan počeo svoju kampanju predsjedničku u kojoj je pobijedio sa pričom o crnkinji koja se vozi u ružičastom Cadilacu i koja u ružičastom Cadilacu dolazi po socijalnu pomoć i fantastično živi. I tako je počela njegova predizborna kampanja. I pridobio je simpatije na jednom malom detalju. Ja osobno ne vjerujem da postoji puno hrvatskih građana koji su se obogatili na socijalnoj pomoći ali sam jedan od ljudi koji vjeruje da ima nepravilnosti i da imamo preskupi mehanizam odnosno čitav sustav socijalne pomoći košta previše u odnosu na to koliko novca imamo. Ne bih govorio o detaljima zakona koji je u drugom čitanju nego o nekim činjenicama kako bismo svi skupa shvatili koliko se zapravo radi o teškom poslu. Po posljednjem istraživanju svaki treći građanin Republike Hrvatske je siromašan. Nastavimo li tako svi maloljetni građani, svi građani starije dobi, oni koji žive od svoje mirovine, svi nezaposleni, svi oni koji će raditi po Zakonu o malim ili privremenim poslovima, svi oni koji rade na određeno vrijeme i mogu dobiti otkaze kada se gazdi gazdi to svidi biti će siromašni. I vrlo blizu smo toga. Svi će osim 10% građana Republike Hrvatske trebati primati neku vrstu socijalne naknade. U takvom sustavu pravično podijeliti socijalne naknade je vrlo teško. Međutim, sada bismo trebali govoriti što je dovelo do toga da svakom trećem građaninu Republike Hrvatske treba neka pomoć ili što je svaki treći građanin Republike Hrvatske siromašan. A siromašan je kada ne može po mjerilima plaćati svoje one osnovne troškove a to su režije, stan i hrana. Je li to bio ideal socijalne države o kojem smo govorili '90.-ih godina kada smo rekli imati ćemo sada svoju državu, biti ćemo svoj na svome i sada ćete vidjeti kako ćemo dobro živjeti. Sasvim sigurno neću zlorabiti to ali svi oni koji su krenuli u borbu, neću spominjati one teške trenutke u Domovinskom ratu, sasvim sigurno danas kada bi mnogi vidjeli u što se ova država pretvorila i da je svaki treći građanin siromašan u najmanju ruku bili bi razočarani, u najmanju ruku. Naravno da nisu socijalne države one države u koje većina građana treba primati socijalnu pomoć. To je izokrenuta teorija. Mi smo jedna siromašna država, nepravična država, država u kojoj svaki treći građanin treba neki oblik pomoći. To do '90. nismo trebali, to ne znači da '90., neko priziva vrijeme prije '90., ali sigurnost prije '90.priziva. Nikad, ama baš nikad i nigdje nitko neće raspodijeliti ovo malo novca na toliko siromašnih i da to bude pravično i da to bude po nekim svetim bezgrešnim kriterijima. Morate znati da su siromašniji od nas Hrvata Grci i Letonci, tu su negdje s nama vrlo blizu, a nešto siromašniji od Hrvata, Grka i Letonaca su Rumunji i Bugari. Europske unije su ispred. To što je Nizozemska među najmanje siromašnim, Finska, Švedska, opet govorim zemlje koje imaju najviše državnog vlasništva, možemo shvatiti Luksemburg, možemo shvatiti ali tu je i Češka, zemlja u tranziciji, prema tome mi smo imali svoje šanse i ne treba sve svaljivati samo na Domovinski rat. Broj radno sposobnih u ukupnom broju primatelja pomoći za uzdržavanje kreće se oko 50%. To je porazna činjenica. Kaže se u obrazloženju ovoga zakona da radno sposobna osoba nije motivirana za radnu aktivaciju, nije hrvatska riječ aktivacija pa primijenite neku drugu jer nema u hrvatskom rječniku riječ aktivacija, ima aktivitet, ima sve, aktivacije nema, to sam rekao već ministrici, za pronalaženje posla. Znači neće se radno aktivirati, neće htjeti raditi ako prima pomoć od 500 kuna. To znači da u Švedskoj, Norveškoj nitko ne bi radio, tamo su socijalne pomoći daleko, daleko veće. To je mislim kriva logika, u potpunosti kriva. Tko bi u Norveškoj radio? Pa nitko, svi bi išli na tu pomoć. Druga stvar što se nije sankcioniralo neprihvaćanje ponuđenog posla onih koji koriste ili su koristili neki vid pomoći. Dakle postoje sasvim sigurno, a to je bilo naročito evidentno u vrijeme rata i odmah poslije rata da su dolazili ne po socijalnu pomoć nego u one magacine Caritasa u Mercedesima u nercevima, ali takvih danas neće vidjeti pred pučkim kuhinjama i neće vidjeti u centrima socijalne skrbi. Ovdje se Ovdje se govorilo o jedinstvenom novčanom centru i postoji jedna riječ koju vrlo rado se izgovara na engleskom, a to je sve na jednom mjestu. E to bih baš htio vidjeti. Sjetite se bivši premijer, koji kako to ja volim reći ima rešetkasti pogled na svijet danas, je ovdje u Saboru govorio kako evo sad je to taj trenutak i sve će biti na jednom mjestu, ništa više ne bi trebalo. Znate šta u Nizozemskoj trebaju? Jednu žutu karticu. S tom žutom karticom sve mogu. Evo tu sjedi ministar koji je uveo OIB, ja ne znam šta se čeka s tim OIB-om, zašto mi trebamo pazite bilo što, bilo koji papir … a kako je tek ljudima koji su u novčanim poteškoćama, kad ih sele od šaltera do šaltera, bilo što da treba. Valjda i kod zubara kad treba kaže rodni list, domovnicu, sve trebamo vadit, a imamo osobnu. Osobne nema bez rodnoga lista, nema bez domovnice … ne, ali treba vaditi. To je ono što ste govorili ovdje sve na jednom mjestu. Ako to ostvarite ja mislim da ste vrijedni Nobelove nagrade, ako ostvarite, ne znam za što ali nešto vam treba dati. OIB je itekako značajan i dajte uvedite jedanput pomoću tog OIB-a, dajte nam jednu karticu, dajte nam jedan identifikacijski dokument svima, svim građanima Republike Hrvatske na kojem će se vidjeti sve, od toga gdje idemo u školu, što smo završili, koje diplome imamo, koje nemamo, koliko poreza smo platili, imamo li vozačku, gdje smo zdravstveno osigurani. To sve piše na jednoj kartici u drugim zemljama. Sad imamo pretpostavke, OIB jest pretpostavka za to. Ne znam zašto se to ne provodi, … da bi se 260 000 …, 260 000 ljudi … ili ne znam zbog čega. Valjda će mi netko jednog dana objasniti. Nizozemskoj jedna žuta kartica, a nama su svi ovi papiri, mi volimo strašno papire i papirologiju. Višak birokracije treba prekvalificirati. Prije se govorilo da u socijalnim centrima ima premalo ljudi i da to oni neće moći obavljati. Imamo previše u državnim službama ljudi, prekvalificirajte, preraspodijelite i bit će puno bolje. Jedna od najvećih zagonetki je imovinski cenzus. Kad je ministar Linić pokušavao uvesti porez na nekretnine tad su mu s pravom stručnjaci rekli ali kako ćete uvesti porez na nekretnine kad ne znaju koliko košta. Moj stan u Vlaškoj i stan mojega susjeda ne košta isto, čak je duplo veća razlika. Nitko nije došao u naše stanove i rekao koliko košta ti stanovi. Prema tome, kako ćete odrediti imovinski cenzus? Starica koja prima 1000 kuna penzije … ili koja ne prima, ali ima stan. Kažu prodajte stan, kako ćete prodat, probajte prodati stan u Gradu Zagrebu ili u Čakovcu ili mom Nedelišću probajte …, 50 kuća je na prodaju 2 godine, 3 godine, 5 godina, nitko ništa ne kupuje. I sad ako netko živi u većoj kući ili ima zemljište, probajte prodati u Međimurju zemljište, ne znam možda u Slavoniji se prodaju, ali ne bi bilo 60-70% neobrađenih površina da … za zemljištem. Prema tome ako netko ima zemljište, ako ima veću kuću nego što mu pripada ne može primati pomoć. Zbog čega? Znači treba umrijeti sa velikom kućom i zemljištem. Pa neka država otkupi onda po realnoj tržišnoj cijeni kad država tvrdi da se to može napraviti. Ne možemo se uspoređivati na zapadu s ljudima koji kad odu u penziju prodaju stan, stave novac u džep i odu recimo na francusku obalu ili na španjolsku obalu živjeti do smrti, fino uživati u svojoj. Prvo imaju velike penzije i druga stvar njihove nekretnine vrijede. Naše nekretnine ne vrijede. Mi smo svoj uzlet 2007., osme doživjeli i nakon toga cijena nekretnina pada. Prema tome, taj imovinski cenzus valjda će mi netko objasniti što znači imovinski cenzus i kako će to Vlada riješiti. Trebamo se pri tome vratiti u realnost. Kaže se ovako da je zajamčeno pravo na minimalnu naknadu najduže dvije godine. I onda se kaže korisnik ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, nema pravo sljedeća tri mjeseca. Nakon tri mjeseca može podnijeti. Ja to ne shvaćam. Što ako se ništa nije promijenilo, šta će raditi taj čovjek tri mjeseca? I onda sam valjda shvatio, valjda će živjeti od ušteđevine. Koje? Pa onih 500 kuna što je do sad primao. Uštedio je pa će tri mjeseca primati. Ne shvaćam zašto je ta odredba. Valjda će mi pojasniti, nisam dobro čitao ili ne znam. Ili 3 mjeseca se prilagođava na glad ko magarac. Kaže neće dobivati pomoć onaj tko ima prilike makar sezonski povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. Pa podmiriti osnovne životne troškove ne mogu ni penzioneri, pa ne mogu ni oni sa minimalnim plaćama. Znate kolika je sindikalna košarica. I sad kažemo onaj tko ima prilike. A tko utvrđuje da li netko ima priliku ili nema? Jedino kad u socijalnom centru kažu, u Centru socijalne skrbi evo imaš posao, javi se tamo na posao. To je jedina prilika, a ne odokativno reći vi imate priliku se povremeno zaposliti gdje? Na šišanju trave Ivici Todoriću ili gdje? Pa ne kažu gdje. Prema tome, iako je ovo drugo čitanje mislim da je puno toga nedorečeno, a opet možda kao laik ne poznajem dovoljno ovaj sustav. Možda je to logično, nelogično je možda logično. Jedna stvar koja me jako onako ubola u oko, a to je javno-privatno partnerstvo u mreži socijalnih usluga. Ono je toliko opasno koliko je opasno i pustiti lisca u kokošinjac javno-privatno partnerstvo, pustiti nekome da se bogati. Na čemu? Na socijalnim primanjima. Koliko je javno-privatno partnerstvo istraženo i koliko javno-privatnih partnerstva uopće u Hrvatskoj ima? I kažu da ugovaratelji projekata javno-privatnog partnerstva mogu biti Ministarstvo socijalne politike i mladih ili jedinice lokalne samouprave. Ja se nadam da neće pasti na pamet ni ministarstvu, ni jedinicama lokalne samouprave da se upuste u takvo što. Ako Vlada uspije riješiti kriterije, svaka čast. Ne znam, da mene pitate da li znam te kriterije ne znam ih, zato kažem da je to vrlo teško, zato sam na početku, zato ću biti kod ovog zakona suzdržan. Jedini spas je veći bruto društveni proizvod. To znamo svi, ne treba biti jako pametan i pokretanje proizvodnje. Tada ćemo moći govoriti o tome jesmo li ili nismo socijalna država. Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Prvi je na redu Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolega Vukšić. Govorili ste o tome da oni koji su krenuli u boj prve godine pa sve do devedeset i pete nisu ni u snu sanjali da će 2009., desete, trinaeste biti ovakvo stanje u kojem će jedna trećina građana Republike Hrvatske biti siromašna, a puno ih više još iziskivati u nekom obliku od onih kako kaže 81 pravo socijalne skrbi, pa ih ima raznih prava iziskivati dakle socijalnu skrb. Pa ste rekli da su oni krenuli u borbu za nekakvu drugu Hrvatsku, drugačiju Hrvatsku. Ali evo, vidite mi smo u Ustav, dakle u ovom sazivu Sabora uvelo se dakle nezastarijevanje zločina, da kažem doslovce zločina privatizacije. Kada bismo uspjeli i kada bi bilo volje, dobre volje u tom smislu djelovati i sve ono što je stečeno kriminalnom privatizacijom, povratiti u sredstva ili u fondove u fondove države ja mislim da bi situacija bila puno bolja. Na žalost dobre volje ni od ove liberalne Vlade nema. Samo je bila jedna obična floskula ugrađivanje u Ustav takve definicije da se kriminalna privatizacija ne zastarijeva i to je sve što je, dakle jedno obično mrtvo slovo na papiru. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grubišić, slažem se nedavno sam pročitao jedan podatak da se procjenjuje kako je od 2001. samo, znači od prve do 2010. iz Hrvatske izvučeno 15,2 milijarde dolara. To su oni transferi koji su išli putem računa. A koji nisu, znači koji su išli ispod stola, koji su oprani. Znači oprani novac. Tu nije uračunato znači onaj pretvorbeni kriminal devedesete Mi bismo danas bili bogata zemlja, bili bismo zemlja bez deficita i sasvim sigurno da bi govorili o mnogim drugim temama. Slažem se s vama, treba vratiti opljačkani novac. Ali mislim to nije tema. Vi ste govorili o, zapravo nadovezali ste na moje izlaganje da nitko nije sanjao državu u kojoj će imati 81 pravo na socijalnu pomoć. Sanjali su državu u kojoj će raditi, zarađivati, moći osnivati obitelji, u kojoj će moći kupovati stanove, odvesti se na more, imati 15 dana odmora i normalno živjeti, školovati svoju djecu. To je danas nemoguća misija. I zato je Hrvatska u problemima i zato jest deprimirajuća situacija.

Osnovni model funkcioniranja tog sustava da se informatički poveže kompletna državna uprava i da postoji središnji registar. Međutim, ne znam da li ste bili u sabornici kad se raspravilo Zakon o poreznoj upravi, središnji registar nije praktično spomenut niti s jednom riječju, onako usput u zakonu. A to je mjesto ako se ne uspostavi sva ova priča pada u vodu i možemo mi pričati o zakonu koliko god hoćemo. Iskreno govoreći kao ministar financija sam osigurao niz ulaza baš u ovom sustavu socijalne skrbi u svjetsku banku da se riješi ovaj problem i prilikom prve rasprave sam govorio i opet govorim. Jedna od ključnih odredbi za pravičniju raspodjelu socijalnih sredstava u socijalnoj skrbi i obiteljsko stanje oni koji dobivaju tu socijalnu skrb. To je ključno stanje upravo zbog tradicijskog načina života Hrvata. Mi ne možemo samo prepisati direktive i zanemariti način na koji mi živimo i zato kažem, zato je upravo uveden taj OIB da se dobije jedna krvna slika kako hrvatskog čovjeka tako hrvatskog gospodarstva i da naprosto srušimo te lažne moralne veličine koje se prodaju ovakve, onakve i da se konačno vidi tko što u Hrvatskoj ima. Međutim, vrlo je interesantno da kad pogledate sva istraživanja, hrvatska uprava je informatički opremljenija daleko više od mnogih uprava u EU ali kad se treba međusobno povezati i kad treba podatke imat na jednom mjestu i kad netko dođe tražiti socijalnu pomoć, točno se zna protokol kako prema poreznoj upravi tražite podatke i dobijete ih i samo sustav izbaci dal netko ima pravo na to ili nema. Ali zašto to netko nije napravio? Zašto već tri godine od kad je praktički OIB stupio na snagu vas u banci još dan danas traže JMBG a ne OIB a JMBG već ne vrijedi 11 godina, to je pitanje za nekog drugog. Ali kažem sustav je uspostavljen, treba ga samo promijeniti. Hvala lijepo. **Stazić, Kolega Šuker, po ovim vašim riječima, znači imamo alate, znači možemo raditi ali ne znamo ili nećemo. Sad je pitanje zašto ne? ono osnovno pitanje koje bi trebalo i prije onog, prije zakona koji smo malo prije raspravljali, to je obiteljskog zakona i ovog zakona, sve je bilo lakše, ajmo počet radit, al ovo je najveći problem. Znači, imamo sve pretpostavke da smo povezani svi u državnom sustavu se upravo žale na ovo na nepovezanost, kad smo govorili o nizu zakona u kojem su vrlo bitne državne službe, kažu nemamo podatke uprave koja je ispod nas moramo pisati zahtjeve i nakon 15 dana nam odgovore da nisu razumjeli, pa onda čekamo 30 dana dok mi 15 dana odgovorimo što smo mislili, pa oni nama odgovore pa mjesecima traje prepiska iz kancelarije u kancelariju a imamo sustav OIB-a, znači napravili smo, imamo alate a nećemo ili želi netko krasti. Ne znam zašto, al to ćemo valjda dobiti odgovore zbog čega smo nepovezani, a upravo malo prije smo govorili kako se svi moramo vezivati. Nemojte se tako lako vezivati. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega Vukšić, počeli ste sa kadilakom i sa socijalnom pomoći od 500 kuna ako ste ne varam ste spomenuli način da se stvara jedna mantra da ljudi koji ostvaruju to pravo bez obzira legalno ili nelegalno da se pri tome služe nekim malverzacijama da jednostavno je to način da se izbjegne čisti rad, posao, da je to drugi način da se dođe do nekih prihoda. Cijelo vrijeme ova Vlada stvara neku psihozu. Puno ljudi pokušava na nelegalan način nekim malverzacijama doći do nekih prihoda. Mislim da je to ustvari bit svega skretanje s pravih problema, s prave teme a to je ono stanje, opće stanje u državi, nezaposlenost i sve ostalo. Ono zbog čega sam se ja javio vama sa replikom je s obzirom da ste sami komentirali ovaj zakon da ne želite previše ulazit u srž zakona je recimo stav mreže udruge osoba sa invaliditetom Dalmacije gdje oni ukazuju na konkretan problem ovog zakona kad kažu da u članku 65 se priznaje pravo na status roditelja, njegovatelja kada dijete s teškoćom u razvoju odnosno osoba sa invaliditetom boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj ili nekoj drugoj ustanovi. U istom ovom zakonu, članku 86. se definira kao okvir poludnevnog boravka 6 sati mislim da ti ljudi koji se bave s tim, koji imaju ravnih problema jer oni ih žive, oni ljudi koji žive neke probleme oni daleko bolje znaju svu problematiku tog tog zakona koji se odnosi na njih. I mislim da je to recimo jedan od primjera gdje se nije slušalo one na koje se zakon odnose a to je dobronamjerna primjedba. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Branko Vukšić. Uvaženi kolega Novak, sasvim sigurno da nikome kao što sam rekao u raspravi nije cilj ugrabiti 500 kuna i bajno živjeti. Znate dobro što znači 500 kuna, što se može u Hrvatskoj za 500 kuna? ozbiljno je narušeno dostojanstvo ljudi. Vrlo je teško tražiti pomoć, vrlo je teško tražiti pomoć ljudima koji su nekad radili, koji su zarađivali, koji su imali stanove, koji su imali kuće, koji su imali obitelji. Vrlo je teško ljudima koji danas djetetu trebaju, kaže ne, ne mogu, nemam, nemam od kuda, nema kredita. Mi smo u ozbiljnim problemima, zašto sam govorio? Neću govoriti o tehničkim pojedinostima zakona zato što je to sitnica prema ovom s čime se mi borimo. Najvažnije je to i ne mislim ljudi u centrima socijalne skrbi sasvim sigurno da je to većina poštenih, radišnih ljudi, stručnih ljudi koji znaju svoj posao. Međutim, uvijek je problem u tome oni koji trebaju pokrenuti sustav i oni koji trebaju paziti na tome, bdjeti nad provedbom zakona i nad radom čitavoga sustava oni su ti koji su odgovorni. I najvažniji problem koji jest je taj što 81 vrsta pomoći, svaki treći hrvatski građanin koji je ugrožen od siromaštva to dovoljno govori koliko smo dostojanstva izgubili u ovih 20-ak godina. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HSU-a govorit će poštovana zastupnica Višnja Zahvaljujem se, predstavnice Ministarstva socijalne politike i kolegice i kolege. Zakon o socijalnoj skrbi, drugo čitanje, vjerojatno ga više nećemo nešto bitnije moći mijenjati osim ponekog amandmana koji će vjerojatno biti odbijen kao što se to i u zadnje vrijeme dešava, kao što se to i u zadnje vrijeme dešava, ali nas to ne smeta da prokomentiramo određena rješenja koja su ovim novim zakonskim rješenjem

koji smo u protekle tri godine donijeli, odnosno tri izmjene tog zakona smo dosad u protekle tri godine imali. To je u svakom slučaju zbunjujuće ne samo za korisnike socijalne pomoći nego i za same ljude, za samu struku koji se bave i rade u sustavu pružanja socijalne pomoći. Prije puno godina država se morala brinuti u najvećoj mjeri uglavnom o nemoćnima i o starcima, danas smo došli u situaciju da se na ovakav način moramo brinuti o radno sposobnom stanovništvu jer podaci govore da je negdje oko preko 50 tisuća ljudi koji primaju razne oblike socijalne pomoći su radno sposobno stanovništvo. Prema podacima ministarstva 114 tisuća korisnika socijalne pomoći ovog trenutka, odnosno sredinom ove godine smo imali. Od toga je 50% radno sposobno i na Zavodu za zapošljavanje nalazi se u prosjeku po 5 godina svaki od njih. To je nešto što govori o socijalnoj slici našeg društva. Dakle, potpuno se slažem sa teorijom socijalna država nije nužno država socijale. To su neke zemlje i dokazale. Kriza u svakom slučaju ne ide u korist smanjenja broja korisnika socijalne pomoći već naprotiv u svakoj krizi se sve više povećava broj nezaposlenih, starijih i djece s poremećajima u ponašanju. povećan broj nasilja u obitelji itd. Sve je to nekakva posljedična veza globalne krize. Sad bih ja nešto rekao o ovome o čemu je prethodnik moj govorio, a što smatram da je vrlo bitna stvar da se prodiskutira, a to je novo rješenje odnosno novi imovinski cenzus za socijalna davanja koji je predložen ovim izmjenama zakona. Po ovim novim izmjenama u obzir se uzimaju sva raspoloživa sredstva pojedinca, kad se određuje imovinski cenzus za korisnika socijalnih davanja. dakle vlastita štednja, dionice, stanje na računima, nekretnine, pokretnine u vlasništvu što naravno dosad to nije bio slučaj. U imovinu ne bih ulazio osnovni životni prostor, odnosno objekt do 35 kvadrata za samca, a od cenzusa bi se odbio i automobil. Tako je definiran cenzus po ovom novom rješenju. Iskustvo na terenu kaže nešto drugo. Cijela ta stvar dakle ovako prilično dobro koncipira sustav pada na pojedincu. Porodica iz Siska, nije bitno ime za ovu raspravu, koja nema pokretnu imovinu, a posjeduje stari neregistrirani motor APN, onaj APN 4. Dakle, ne ostvaruje pravo na socijalnu pomoć zbog tog motora APN 4 jer je takva procjena čovjeka iz Centra za socijalni rad. Dakle, to je to. Dobro urađen sustav pada onda u životu na na nekim pojedincima koji treba da ga provode. Isto tako bih ovdje rekao jedan interesantan slučaj kad se radi o cenzusu. Recimo kažemo da sezonski radnici ukoliko rade par dana u sezoni nemaju pravo na socijalnu pomoć. I onda dolazimo u praksi do situacije da sezonski radnici neće se skidati sa socijalne pomoći, ipak rade u sezoni ilegalno, neće prihvatiti da im se za te radne dane da ona markica koja je potrebna koju traži Porezna uprava da ne bi gubili pravo na socijalnu pomoć, a onoga za koga radi tjera ga u financijski prekršaj i u situaciju da bude proganjan i kažnjen kao što se to jesenas dešavalo u sezonskim radovima kad je Financijska policija vijala i kažnjavala ljude zato što nemaju markicu. A te markice sezonci ne prihvaćaju zato što onda gube ovu socijalnu pomoć. Prema tome, dolazimo u koliziju dva interesa. Jedan je interes provođenje socijalne politike, a drugi je interes provođenje nekakve financijske evidencije odnosno evidencije Porezne uprave. Pomoć u kući je jedan institut koji je vrlo interesantan. On je temeljem dosad bio na programu međugeneracijske solidarnosti, po raspisanom javnom pozivu ministarstvo je sklapalo ugovor s jedinicama lokalne samouprave. Tako je to funkcioniralo. Svaka izabrana jedinica lokalne samouprave na sto korisnika mogla je zaposliti određeni broj djelatnika. I to otprilike oko 7 djelatnika, od toga 1 voditelja, pomoćnih radnika i gerontodomaćicu. Iz državnog proračuna bi se izdvajale plaće za njih, a jedinica lokalne samouprave bi participirala svojim troškovima u tim troškovima 10% svojih sredstava. Ono što se ne vidi ovdje jeste da su te jedinice lokalne samouprave osim toga onog nužnog dijela osiguravale i prijevoz za provođenje pomoći u kući što je vrlo bitno za prostore posebne državne skrbi za jednu Liku gdje imate na desetke kilometara kuća od kuće gdje se to čini banalan problem međutim to je suština izvršavanja pomoći u kući. Kada su oni prometno izolirani, njih treba pokriti ta staračka domaćinstva treba netko obilaziti, oni nemaju trgovine, nemaju ambulante, nemaju pošte jedina komunikacija sa svijetom im je ta pomoć u kući i to vozilo koje im ta lokalna samouprava pri tome obezbjeđuje. U Općini Dvor za pomoć u kući ima 16 zaposlenih i odnosno 222 korisnika. Recimo u Općini Jagodnjak 10 zaposlenih je servisiralo 150 korisnika. U 2012.su pružili 26 tisuća usluga ili 12 tisuća 654 puta obišli korisnike. To su velike brojke, to je pokazatelj suštine ovog instituta pomoći u kući. Ti ljudi koji su preko jedinica lokalne samouprave radili pomoć u kući oni su ljudima na terenu pored ovih redovnih zadataka pomagali običnim poslovima. Oni su im radili kućanske poslove, vršili su im nabavku, cijepali su i rezali drva, donosili lijekove, hranu itd. a često se kaže da je dnevni boravak i pomoć u kući bio jedini oblik skrbi osobama treće životne dobiti, a gerontodomaćice jedina veza tih ljudi sa ostatkom svijeta. Inače je to u financijskom dijelu bila najjeftinija usluga jer se po korisniku trošili iz državnog proračuna oko 3 tisuće kuna godišnje dok za institucionalne usluge u domovima mjesečno se toliko plaća. Prema tome vidimo koliko je to bila jača odnosno profitabilnija stvar za državu. Do kraja prošle godine je bilo 91 jedinica lokalne samouprave koja je imala potpisane ugovore i preko njih je bilo obuhvaćeno negdje oko 15,5 tisuća korisnika i zaposleno 1045 djelatnika. Svi bi oni bili nezaposleni u tim lokalnim samoupravama da nije ovog instituta pomoć u kući. Prema tome brojke govore o značaju pomoći u kući za jedinice lokalne samouprave. Imamo ovdje nekoliko primjera dopisa iz samih općina koji upravo ukazuju na potrebu da taj institut i dalje ostane u funkciji na ovakav način kao što je bio. Po novom zakonu će se ovi programi redefinirati dakle po ovom sadašnjem tekstu, nastavlja se s uslugama pomoći u kući ali sada će centri za socijalnu skrb izdavati rješenja po kojima korisnici imaju pravo na pojedinu uslugu. Dakle povećat ćemo administriranje za postojeće korisnike, smanjit će se obim usluga koji se pružaju korisnicima i mnogi korisnici će izgubiti pravo jer najčešće koriste još neka novčana socijalna davanja. Osim toga ovdje treba reći centri za socijalnu skrb sa člancima 127.do 129.u ovom zakonskom tekstu dana jako velika ovlaštenja, jako veliki poslovi i jako veliki zadaci i možemo se pitati jesu li ti centri pored najbolje volje i stručnosti kadrovski ekipirani da rade svu tu gomilu poslova koji smo im dali ovim zakonskim testom, a i Zakonom o braku o čemu smo danas razgovarali. Prema tome o toj stvari se ovdje trebalo malo povesti računa. Problemi koji nastaju na terenu po ovom novom rješenju će biti sljedeći, dakle potrebno je obići sve korisnike pomoći na terenu. Prema iskustvu centra danas imamo nepovoljan broj djelatnika centra i vozila za obavljanje tog posla, a što dovodi do sporosti u rješavanju predmeta. Rekao sam, dakle to će biti jedan tehnički problem koji se čini banalnim, ali će on onemogućiti provođenje ovoga zakona na način kao što je to u ideji bilo određeno. Druga nekakva rješenja iz ovog zakona prema kojemu imamo određenu rezervu dakle po zakonu korisnik treba doći u centar i tražiti svoje pravo. Ranije su timovi nalazili korisnike i javljali centru, timovi su prikupljali podatke, pružali usluge po kućama korisnika prema njihovom trenutnom stanju. Dakle ranije su to radili timovi ljudi. Svake godine raspisuje se natječaj za pružanje usluga pomoći u kući, dakle svake godine imamo nove pružatelje usluga, nove zaposlenike, nove ljude kod starijih korisnika što svakako dakle ne treba zanemariti da ta činjenica izaziva nepovjerenje starijih ljudi jer uvijek svake godine primaju nove i nove ljude i nove osobe u svoje kuće po ovom novom zakonskom rješenju. Nova je financijska forma sustava tzv. fiskalna decentralizacija jer će djelatnost socijalne skrbi umjesto državnog proračuna financirati lokalne uprave, županije i gradovi. Za one slabijeg fiskalnog stanja sredstva će donirati država iz posebnog fonda za poravnanje izravnavanja. To su troškovi stanovanja, troškovi ogrijeva, materijalni troškovi tamo gdje su jedinice lokalne samouprave osnivači domova terete upravo te jedinice lokalne samouprave. Postavlja se pitanje jeli država napravila projekciju mogućih troškova za iduću godinu koje bi u tom slučaju trebale snositi jedinice lokalne samouprave ukoliko se iz ovog fonda za izravnavanje ne bi ažurno plaćali ovaj dio troškova koje država treba da pokriva umjesto jedinica lokalne samouprave. U zakonu kaže da više neće biti moguće da onaj tko radi u sustavu socijalne skrbi ima bilo kakav privatni dom jer je to klasični primjer sukoba interesa. U svakom slučaju je to dobra definicija. Isto tako mislimo da osobe koje rade u sustavu socijalne skrbi ne bi trebali naročito određene funkcije koje su funkcije odlučivanja u tom sustavu ne bi trebali biti politički angažirane jer iskustvo govori da je udomljavanje kao kategorija socijalne skrbi često bio predmet osiguravanja glasova na lokalnim izborima, dakle da je to bio način da se utječe na volju birača. Status obiteljskih centara ukidaju se kao samostalne ustanove, postaju dio svih osnovnih poslova centra za socijalnu skrb. U RH trenutno imamo 19 obiteljskih centara, ukupno broj zaposlenih u njima je 114, a od toga su 80 stručnih radnika. Ova odredba zakona ne ukida istina direktno poslove obiteljskih centara ali je činjenica da zbog preopterećenosti s predmetima tih centara da će vjerojatno doći to na red. I u tom smislu imamo određenu pismenu bojazan ljudi koji upravo iskazuju opasnost da bi onim mogli na ovim sistematizacijama postati i s ovim novim zakonskim rješenjem postati i višak radne snage. Pogotovo ovih 80-ak stručnih radnika. I na kraju javno privatno partnerstvo o čemu je kolega prethodno govorio i mi izražavamo ovdje određenu rezervu, određenu skepsu. Iz iskustva u nekim drugim oblicima sudjelovanja javnoprivatnog partnerstva kao nekakvog rješenja zajedničkog ulaganja mislimo da u ovoj instituciji odnosno u socijalnoj skrbi ne bi trebalo javno privatno partnerstvo da bude način participacije privatnoga kapitala. Sve u svemu zakonsko rješenje će biti nama prekosutra na glasanju iz poštovanja prema slučajevima na koje se odnosi ovaj zakonski tekst mi ćemo ga podržati. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Poslušamo sada replike. Prvo poštovana kolegica Višnja Fortuna. Hvala lijepa. Evo poštovani kolega, vi ste rekli na početku da su bile tri izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, da bile su i bile su i potrebne. Ja neću sada spominjati ono što svi znamo od centara za socijalnu skrb, kako su bila u onom jednom prijedlogu, ne prijedlogu, zakonu organizirana itd.. I zato je upravo ovaj zakon koji sada ovdje imamo na klupama je onaj novi zakon o kojem smo i govorili na samom početku da se treba donijeti novi zakon koji bi upravo da više ne budu izmjene zakona. To je prvo. Drugo, rekli ste točno da sa krizom se povećava naravno i broj korisnika. Ja bih ovdje samo rekla da nam je to još jedno zaduženje više. I nadležno ministarstvo i lokalnim i regionalnim upravama i samoupravama kako bismo sve one radno sposobne korisnike koje ostvarit će pravo na socijalnu pomoć na neki način zaposli putem javnih radova i putem raznih takvih oblika kako bi oni bili korisni sebi i društvu. Rekli ste također da se u krizi možda zabunom, isprika ako je zabunom, ali moram se replicirati da se povećava i broj djece sa poremećajem u ponašanju, mislim da je to bila zabuna jer to nema veze sa krizom zaista. I zaista bi se referirala na pomoć u kući. I ja ne znam da li vi znate kako se prije pomoć u kući provodila. A provodila se tako da su određeni iznosi bili i da su se ti iznosi doznačavali načelniku, gradonačelniku i ne znam ni ja kome. Ja samo znam da sam u to vrijeme silno željela stupiti

Da li će to centar stići ili ne on to mora imati. Jer to su stare i nemoćne osobe isključivo je nadležan centar po zakonu za socijalnu skrb. I to je jedini ispravan put kako je u ovom zakonu to sada regulirano. Hvala. Odgovor na repliku Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolegice. Puno ste mi replicirali pa neću, izdvojiti ću par stvari. Dakle, ovo jeste treća verzija, odnosno treća izmjena zakona. Što to po logici znači? To po logici znači da prva dva puta nismo temeljito pretresli, nismo donijeli najoptimalnija rješenja. Jer u tri godine ovako ozbiljnom temom se tri puta baviti sa tri izmijenjena teksta je, znači da u startu nešto nismo uradili kako treba. I ja sam samo rekao da te česte izmjene onda zbunjuju i same korisnike i ljude koji se profesionalno bave provođenjem toga. Druga stvar, pomoć u kući, dakle ja sam samo govorio o iskustvima koje su nam rekli ljudi na terenu koji se bave time. očito da su desetak dopisa od strane načelnika općina govori u prilog toga da pomoć u kući je bila velika stvar, velika socijalna kategorija ljudi koji su živjeli u malim sredinama. Pomoć u kući nije ista u Krnjaku, nije ista u Zagrebu, nije ista u Rijeci. Taj institut nema isti značaj u tim sredinama. Ja sam govorio o značaju u sredinama sa socijalnim nižim kategorijama stanovništva, dakle područja od posebne državne skrbi, … …/Upadica: Ruralnog./… … Ruralnog, točno, upravo tako. Prema tome, to je to a za ovaj broj, za podatke koji vas zanimaju, vi recite, mi imamo tu nekakav registar tih podataka kako smo ih dobili ja vam sada to ne mogu reći ali se možete koristiti tim podacima. Nova replika, poštovani zastupnik Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Horvat ja se u biti slažem sa vama u onom dijelu kada ste govorili o programu pomoć u kući kako je taj program do sada dobro funkcionirao, da su dobra iskustva jel tako iz jedinica lokalne samouprave. Da je u taj program uključeno više od 15 tisuća korisnika, da je tisuću osoba zaposleno u tom programu koje bi vjerojatno bile na birou za zapošljavanje. I to je uistinu tako. Treba reći to i to sam i zadnji puta rekao da pomoć u kući nije klasičan socijalni problem i nije zamišljen kao isključivo socijalni program nego program međugeneracijske solidarnosti. I korisnici programa pomoć u kući, dnevni boravak i pomoć u kući nisu bili socijalni slučajevi nego su to uglavnom bili korisnici koji su imali svoja primanja, koji su mogli financijski živjeti i podmirivati svoje troškove ali im je bila potrebna pomoć zajednice radi poboljšanja kvalitete njihovog života. I ono što je bio cilj dokle god je to moguće odgoditi da te osobe sele u domove, nego da ostanu u svojim kućama a da im zajednica kroz ovaj program pomogne u onim svakodnevnim poslovima koje oni nažalost nisu mogli obavljati. programa pomoć u kući i dnevni boravak i pomoć u kući. I nije dobro da se kroz ovaj zakon taj program u biti svodi na socijalni program i da će korisnici ubuduće ovog programa biti isključivo oni koji podliježu normama Zakona o socijalnoj skrbi. To nije dobro i to je temeljna greška u ovom zakonu. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sljedeća replika, Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Horvat, dobro ste primijetili da od članka 127. do članka 129. je pobrojano 36 funkcija centara socijalne skrbi. U članku 127. su to na temelju javnih ovlasti funkcije, u članku, dakle nadalje obavljanja djelatnosti dadilja, ima ih pet pobrojano, zatim druge stručne poslove i na kraju poslove savjetodavnog i preventivnog rada. Zaista su velike i ovlasti i veliki broj uloge dakle funkcija centara za socijalnu skrb. Ali ono što me ponukalo posebno na vašu repliku, a to je izbaciti politiku iz centara za socijalnu skrb, dakle jednostavno kao što smo napravili depolitizaciju kako smo govorili u policiji, tako i ovdje. Naime, odete li vi u Okučane, vi sigurno znate i situaciju u Okučanima, ja znam pošto je to moja županija, onda ćete vidjeti da sve ono što prime preko centra za socijalnu skrb u Okučanima oni smatraju da im je to dala aktualna politička vlast u samom mjestu Okučani i tako se i oni koji to izvršavaju valjda se oni tako i predstavljaju. I onda kad idete na izbore onda imate pravu sliku i stanje stvari. Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolega Grubišiću. Dakle kad sam govorio o velikim zadacima koji su u ovim člancima, ova četiri članka dana centru za socijalnu skrb onda sam se prije svega referirao na ono što su mi iz centra rekli. Dakle u centru samom ljudi govore da su podkapacitirani stručno za ovako golem obim posla koji se ovim zakonom i nekim drugim zakonima stavljaju. Dakle o toj stvari treba razmišljati, kako pomoći tim centrima za socijalnu skrb da kadrovski se poslože na najbolji način kako bi oni mogli izvršiti ove svoje zakonske obveze koje smo mi njima ovdje dali. drago mi je što ste i vi naveli slučaj Okučani, ja mogu navesti neke druge slučajeve, primjere kako se ova problematika u određenim trenucima predizbornih kampanja lokalnih, govorim naročito o lokalnim izborima, koristi u političke svrhe, činjenica udomljavanja itd. Dakle, drago mi je što ja nemam jedini takvo mišljenje. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega moram priznat da mi je veći dio replike izgovorio kolega Ivić ispred mene, ali dobro sad šta je tu je. Nije to jedini dio zbog kojeg sam se javio. Dosta ste govorili oko pomoći u kući i spomenuli ste pri tome područje Like i napravili usporedbu tih ruralnih područja sa onim područjima tipa Zagreba, Rijeke i slično. Nažalost i na odboru sam, ne samo ja nego i kolega koji je sjedio do mene, stvoren je dojam da postoje, da se prave razlike između one urbane Hrvatske i one ostale ruralne Hrvatske. Nije to samo Lika, to je kompletno područje i Banovine, ali kompletno Posavina i uzvodno i nizvodno od Siska. Spomenuli smo i projekciju troškova, odnosno trošak koji je predviđen jedinicama lokalne samouprave koji će vjerojatno morat preuzet država. Ali činjenica je da možda nije dovoljno jasno naglašeno da je upravo riječ o jedinicama koje jesu same po sebi ionako problematične, ionako im je financiranje već i uglavnom imamo jedinice u kojima je prosjek starosti stanovništva izuzetno visok, ruralno stanovništvo, prihoda nema, mislim tamo gdje je situacija već sama po sebi vrlo loša. Spomenuli ste i javno privatno partnerstvo, mislim da je prije vas kolega Vukšić to isto spominjao. Nijedan privatnik neće ući u nekakav posao ako nema financijski interes i sad da mi zakonom omogućavamo nekome da izvlači tamo gdje je socijala mislim da je to stvarno, stvarno katastrofalno rješenje. Hvala lijepa. Kolega Horvat morate se javiti dok vam ovaj replicira. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Pardon, za riječ se javila zamjenica ministrice **Sporiš, Maja** Hvala lijepo. Pa evo ovdje se nekoliko stvari izgovorilo koje zapravo u zakonu vrlo jasno pišu i prilično je jasno definirano pa onda očito je došlo možda, zapravo najvjerojatnije vjerujem da je došlo do toga da se možda nije pažljivo pročitalo ili da je možda promaklo. Cijelo vrijeme se ovdje vodi rasprava kao da usluga pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica, kako god da je nazovemo, ukida. Ne, nikako. Usluga ostaje, samo što se novac više neće prosljeđivati jedinicama lokalne samouprave i tako treba biti i konačno nad tim novcem i treba kontrola. Ja neću sada ovdje prepričavati sve one situacije koje mi u ministarstvu vidimo, a gdje nam se građani zapravo javljaju da se nalaze na popisu jedinica lokalne samouprave, a da ih nije gerontodomaćica obišla nikada ili da su na tom popisu osobe koje same mogu bez ikakvog problema plaćati tu uslugu, ali da i dalje plaća država. Zapravo javljaju se njihovi potomci i smatraju da tako nešto nema smisla jer oni to svojim roditeljima mogu plaćati. Prema tome, smatram da je nad tim novcem potrebna kontrola i mislim da je najprihvatljivije da se novac direktno isplaćuje pružateljima usluga i da konačno nad tim centri imaju određenu kontrolu. Svi oni koji mogu platiti uslugu mogli su je sami platiti do sada, moći će je platiti jednako tako i od sada. Ja mogu čak i navesti članak gdje se to navodi, a odnosi se na sve socijalne usluge, članak 74. stavak 6. i stavak 7. Tako da oni primatelji usluge, mogu znači u cijelosti snositi troškove korištenja socijalne usluge. Sljedeća stvar o kojoj bih govorila, a to je pitanje imovinskog cenzusa. Ovdje se govorilo još na samom početku ove rasprave da je teško procijeniti imovinski cenzus i da se uopće ne zna s obzirom da nije uveden porez na nekretnine kako će se to procjenjivati, pa mi nismo ni išli na to da prvu nekretninu na bilo koji način Znači nekretnine u kojoj korisnik sa svojim članovima kućanstva živi ta nekretnina se ne procjenjuje i ona uopće u imovinski cenzus ne ulazi. Mi govorimo o drugoj nekretnini, o onoj koja se, druga nekretnina koja se može staviti u funkciju. Mi govorimo o prvom automobilu, jer automobil je također izniman trošak. Iznimku radimo samo kod onih kućanstava u kojima u kojima živi osoba sa invaliditetom ili obitelj živi toliko dislocirano od sredstava javnog prijevoza da im je automobil neophodno potreban. Mi govorimo o vrijednim pokretninama ostalim. Da, to je ono što u imovinski cenzus treba ući. Ali procjena prve nekretnine u kojoj korisnik živi sa članovima svog kućanstva ne. I sad jedna tema koja je nama osobito draga u Ministarstvu socijalne politike, a to je tema informatizacije. Prije, znači prije nego što smo došli u ministarstvo imali smo informacije da su određena sredstva, 40 milijuna kuna i to je točno od strane Svjetske banke uložena u informatizaciju sustava socijalne skrbi. Ta informacija je u potpunosti točna što se tiče iznosa. Ali je u potpunosti netočna da je ta informatizacija zaživjela. Ona jesu uložena u informatizaciju sustava socijalne skrbi. U roku od 15 dana od kad smo ušli u ministarstvo mi smo uporno pokušavali pronaći i aplikaciju i bilo šta što asocira na aplikaciju socijalne skrbi to nije postojalo. Novac je bio isplaćen određenim tvrtkama informatičkim, određene tvrtke su primile novac, aplikacija nije zaživjela. I ja sada slobodno mogu reći da smo ove dvije godine, manje od dvije godine jer smo završili sa aplikacijom, pa ima već skoro godina dana da smo prvu godinu potrošili sa uspostavljanjem aplikacije soc skrb. Što se tiče ne mogu tvrditi o središnjem registru i ne mogu komentirati. To je stvar Porezne uprave. Ali što se tiče Ministarstva socijalne politike i mladih mi se umrežavamo i mi putem naše soc skrbi možemo ući, odnosno možemo razmijeniti podatke s drugim sustavima. Ako možda ne postoji centralna baza i centralna jedinica preko koje možemo razmijeniti informacije svi svi mi ono što nam je potrebno temeljem Sporazuma o suradnji i razmjeni podataka sa drugim sustavima možemo razmijeniti i možemo doći do onih informacija i podataka koji nam trebaju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sad na ovo imamo 5 replika. Prvo Mladen Novak. oko imovinskog cenzusa i prvog automobila. Oko toga je baš bilo riječi na odboru. I sad ste, nadam se da sam dobro zapisao. Eventualna udaljenost od javnog prijevoza. Javni prijevoz može biti recimo jedan autobus dnevno. To je recimo konkretno slučaj Dvor. Ima jedan bukvalno jedan autobus dnevno koji polazi iz Dvora. Da li to smatrate javnim prijevozom? I što znači što znači relativna udaljenost od javnog prijevoza? S obzirom da ja ne pričam o Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu, bilo kojem drugom gradu. Pričamo o Posavini uzvodno od Siska, nizvodno od Siska, cijeloj Banovini, Pokuplju. Nađite mi što tamo smatrate, probajte mi objasniti što tamo smatrate javnim prijevozom. Mislim meni je ovo malo čudno. Rekli ste na početku ili nije dobro pročitano ili se krivo razumjelo. Ja apsolutno prihvaćam to, mada ima neke stvari koje stvarno ne mogu razumiti. Pa recimo članak 54. zakona pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati i sad stavka da je nabrojim djetetu do godinu dana života. stvarno priznam da nisam stručnjak po tom pitanju, laik sam. Ali sad postavljam sebi pitanje kakva je razlika između, po pitanju priznavanja djetetu od 10 mjeseci i djetetu od godinu i pol. I s obzirom da ste vi konstatirali, možda je došlo do krivog iščitavanja ja apeliram na vas da vi dobro iščitate prijedlog mreže udruga osoba sa invaliditetom Dalmacije jer meni zvuči izuzetno logično, ispravno, pošteno s najboljim namjerama. I nadam se da ćete i temeljem toga i prihvatiti amandman koji smo uputili. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku odgovara zamjenica Maja Sporiš. Dijete do godine dana to je stvar struke. Dijete do godinu dana se ne može vještačiti i to je stajalište struke, jer je dijete do godinu dana još uvijek u fazi razvoja da je stav struke da se ne vještači. A što se tiče prometne povezanosti. Pa primjerice ljude koji žive u okolici Dvora ili ne znam u okolici Siska, bez obzira, će procjenjivati socijalni radnici iz tih centara za socijalnu skrb što je relativna udaljenost, ne socijalni radnici iz Zagreba, ne socijalni radnici iz nekog drugog grada. Oni upravo socijalni radnici iz centara za socijalnu skrb koji su nadležni za to područje ocijenit će ima li autobus jedan ili imaju autobusa dva ili tri, da li je do prvog autobusa 500 m ili je 3 km. Oni su ti koji će direktnim izlazom na teren kada u krajnjoj liniji i obilaze te obitelji procijeniti je li to doista relativna, što znači relativna udaljenost od prometnih sredstava. Ono čime smo se mi prvenstveno rukovodili je udaljenost od prometnih sredstava na način da netko mora do prvog autobusa voziti djecu za odlazak u školu.

u svojoj replici a ja ću se isto replicirati na to s obzirom da poznajem dobro situaciju i dakle ima jedna pjesma koja kaže Dvor daleko, a ja zakasnio jel'. Tako je upravo slikovito rečeno i ova replika koju je i kolega Novak vama izrekao, a npr. iz jedne Švrakarice da bi došao uopće do prve kuće gdje uopće netko živi osim te kuće koja je u Švrakarici jedna jedina može se doći jedino konjskim kolima, ne znam čime može još, da ga netko doveze pa tek onda da sjedne u auto pa da dođe do Dvora pa na autobus na liniju koja ima samo jedna dnevno prema Sisku. Drugo što sam htio reći u svezi kućne pomoći. Naime, vi ste ovdje dosta rekao bih oštro izrekli tu naše ove replike u svezi kućne pomoći ali već je rečeno ovdje ta kućna pomoć nije isključivo socijalna kategorija. nije isključivo socijalna kategorija. To je pomoć ljudima kojima nije dostupno mnogo toga i ostalog koji možda i imaju dovoljno novaca ali ne mogu, nedostupno im je sve to skupa, nedostupno im je da se uključe uopće prema društvu. Ali imaju novaca mislim dovoljno ajde da kažem da pristojno žive. Dakle, kućna pomoć nije samo za socijalne slučajeve nego i za ostale. Naime, time se zapravo kako je i već rečeno ovdje ukoliko postoji kućna pomoć i za takve oni od svoje samoće ili tako dalje neće otići u dom, ako mu netko dolazi neće otići u dom, on će radije biti u svojoj kući kakva je da je ali neće koristiti usluge onoga što zapravo u Hrvatskoj imamo veliki deficit mjesta u domovima je deficitarno. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa vrijeme je isteklo. Nova replika, Tomislav Ivić. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice vi sa ovom izmjenom, odnosno sa ovim novim zakonom u biti mijenjate smisao i suštinu postojećeg programa "Pomoć u kući". I to sam govorio kada sam replicirao gospodinu Horvatu. Smisao je bila nešto drugo od onog što vi sada predlažete. Zato pomoć u kući dakle nije se razvijala u okviru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nego u okviru Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti kao mjera međugeneracijske solidarnosti. Dakle, ona nije usmjerena onima koji su socijalni slučajevi. I u pravu su kolege kada kažu da će doći do smanjenja broja korisnika jer ćete koristiti ove kriterije za ostvarivanje socijalne pomoći da bi netko imao pravo na pomoć u kući. I s te strane će sigurno biti manje korisnika nego što je bilo dosada. Vidjet ćemo za godinu dana, dosada je bilo 15 tisuća i nešto, vidjet ćemo iduće godine. Isto kao što se i obim poslova u okviru tog programa "Pomoć u kući" smanjuje. **Šuker, Ivan (HDZ)** Vrlo interesantno kad govorimo o imovinskom cenzusu da bježimo od jasne definicije što je imovinski cenzus. Ne od toga što je netko u Hrvatskoj izmislio nego imate kompletan projekt Svjetske banke koji definira što je imovinski cenzus i obiteljski status. I ja vam tvrdim da ovaj zakon ako se jasno ne definira imovinski cenzus i obiteljski status nikad neće biti pravičan. Isto tako nije istina da možete doći do svih podataka ako ne koristite Središnji registar OIB-a. Prije svega ne možete doći do podataka o vrijednosti dionica i ne možete doći do podataka o udjelima u trgovačkim društvima. Zato i je osmišljen Zašto je netko ili nešto informatizirao ja u to neću ulaziti, ali znam kako je sustav zamišljen i znam da bez toga sustav ne može funkcionirati. I može netko kako god dođe na vlast izmišljati ovo ili ono, ali ovo je definitivno sustav koji je uspostavljen tako da može funkcionirati da bude pravičan. I zato ga je Svjetska banka i financirala. Lijepo se smješkati, međutim teško je razumjeti ideje kad je netko nešto stvarao i onda netko uleti pa samo to zgrabi ovako. Zašto centri za socijalnu skrb se nisu informatički povezali? To je priča za sebe. Porezna uprava je međusobno povezana od '89. godine informatički. Zašto to nisu napravili centri za socijalnu skrb? Zašto to nisu napravile neke druge državne institucije? To bi si trebao postaviti netko drugi pitanje tko je bio na čelu tih institucija. Ali ja vam samo ponavljam bez jedinstvene informatičke povezanosti, bez korištenja središnjeg registra, bez jasnog definiranja imovinskog cenzusa opet će se lutati. I nemojmo misliti, nema baš puno onih koji imaju neku basnoslovnu imovinu i koriste socijalnu pomoć. Ali jasno se mora definirati što je imovinski cenzus upravo zbog toga da oni koji nemaju pravo to ne koriste. I zato neke stvari jer su postavljene, pogledajte u ministarstvu imate projekt Svjetske banke koji vam jasno definira to, dakle bez hrvatske političke obojenosti. Pa evo ja sam isto kao, uvažena zamjenice, kao i kolega Šuker htio govoriti o imovinskom cenzusu. Rekli ste ne misli se na prvu nekretninu. Nisam ni ja mislio na prvu nekretninu, ali ajmo reći druga nekretnina koja je nasljedstvo i koja je negdje što ja znam na nekim bregima. Ona je druga nekretnina i ima 100 kvadrata. Vi to dajete na slobodnu procjenu, kome? imate neka pravila valjda. Trebaju postojati nekakva pravila. Prema tome, ovaj sustav je totalno nerazrađen. Znate, zemljište koje ima svoju površinu ali koje ne znate što ćete s tim zemljištem. Mnogi ne mogu zbog toga dobivati pomoć. I vi sad kažete nije to nego će oni to po slobodnoj svojoj procjeni, po slobodnoj volji. Sve je u Hrvatskoj po slobodnoj volji pa i to da Vlada loše radi. Nastavljamo sada sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana kolegica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministrice sa suradnicama. Klub SDP-a će podržati Konačan prijedlog zakona o socijalnoj skrbi. Mislim da nam je svima cilj težiti ka pravičnosti odnosno da što bolje pokrivamo odnosno ciljamo one koji su potrebni od nas. Isto tako se slažem sa kolegama koji su prije govorili da nema bezgrešnih kriterija i sigurno da će se netko osjećati oštećenim odnosno neće zadovoljiti sve potrebe. Međutim mislim da naročito kad se spominju ruralna područja al se nadam da će kroz provedbu ovoga zakona pronaći će se i takva rješenja bilo da možda ili kroz programe sa civilnim društvom, sa lokalnom samoupravom, u kontaktu s njima, možda mobilni timovi. Prema tome, vjerujem da će se pronaći i takva rješenja i za ova ruralna područja. Naravno da je lakše u gradovima ostvarivati sva ova prava. Dakle, područje socijalne skrbi vrlo važno, vrlo osjetljivo, vrlo veliko područje. Naime socijalna politika je odgovornost države i svakim danom kao što smo čuli imamo sve više potrebnih za socijalnom skrbi. Do aktualizacije najčešće dolazi u kriznim vremenima jer na taj način može se zapravo i na jedan način ublažavati posljedica krize. Međutim, vrlo često se to i koristilo na jedan krivi način. Zapravo nije bilo strukture odnosno odgovornosti te se često čuvao i socijalni mir na takav način. Međutim korisnik a bilo gdje da je treba dobiti sustav u kojem će se podnošenje zahtjeva biti jednostavnije i brže no dosada u kojem će pomoć biti bolje usmjerena ka onima koji stvarno trebaju a boljom kontrolom izbjegavat će se dupliciranje prava i pomoć. Prema tome, moramo se svi složiti da dosada zakon nije bio dorečen pa je bilo i mogućih zloupotreba, netko je danas rekao dobro podatni za manipulaciju. Neuređeni sustav nažalost nije bilo zapravo dovoljno kontrole i ti ljudi su, mnogi su primali mimo zakona, dakle protuzakonito određena prava su ostvarivali što znači da su uzimali novac koji je bio namijenjen nekim drugim potrebnima. Ovim zakonom se uvodi struktura, novim promjenama u novčanim naknadama, socijalnim uslugama i statusnim promjenama. Uvodi se više reda u pravednost u sustav socijalne pomoći. Iz razgovora sa socijalnim radnicima je vidljivo da im je veliki problem administracija. Postoji veliki broj novčanih davanja i to su vrlo zahtjevni administrativni poslovi. Puno vremena se troši na pisanje, a vrlo malo vremena ostaje za neposredan rad s korisnicima zašto su se zapravo socijalni radnici i opredijelili. Malo vremena za prevenciju, za savjetodavna praćenja, za izrade planova, za individualna planiranja itd., itd. Vrlo često su centri bili zarobljeni u mreži administriranja, na taj način je smanjen terenski rad. E sad pitamo se što je rezultat toga? To je znači upitna kvaliteta usluge. Znači ja su se ponovno ovdje upitati da li je vrednije da da klijenta s kojim radi socijalni radnik izvuče iz problema ili da mu se da 100 kuna. Međutim od pustih problema, od velike administracije ponavljam nije se vidio korisnik, odnosno nije se vidio čovjek. Kad govorimo o novčanim naknadama, objedinjavanja istih će se sigurno smanjiti takva administracija. To su naknade, 4 naknade socijalnog karaktera koje će sad biti spojene u jedan a to je zajamčena minimalna naknada zašto ona i jest. Dakle, nekakav minimalni, minimum sredstava koji država jamči svakome tko nema sredstava za život. Ovim prijedlogom se definirao i prihodovni imovinski cenzus zapravo se definira zapreka za ostvarivanje zajamčene minimalne naknade. Iznos će biti 2900 kuna, koliko iznosi koliko iznosi minimalno bruto plaća radnika zaposlenih u industriji. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu od 2900 kuna imat će znači svi oni čiji prihodi nisu dovoljni za život a nemaju imovinu za prodaju ili za najam odnosno za stavljanje u funkciju. Imali smo primjere da su neke obitelji ostvarivali veća prava, kumulacijom od onih, imali bi više prihoda od onih zapravo koji rade. To se na ovaj način sada ispravlja i na taj način se radi o pitanju pravednosti. Cilj je učiniti sustav transparentnim, omogućiti preklapanje naknada ne zato da neki nemaju već da dobiju oni koji trebaju dobiti. Znači, na ovaj način se nastoji racionalno trošiti državni novac. Bitno je također napomenuti i radnu aktivaciju za nezaposlene korisnike socijalne pomoći što smo i danas već čuli. Bio je to problem dugo godina da se jednostavno čovjek vrti u sustavu, čovjek koji nije radio njemu je na taj način pasalo ali ga je sustav u biti podržavao, da to, sustav mu je omogućio tu radnu neaktivnost. Sada se za zaposlene, radno aktivne se na ovakav način stimulira u biti zapošljavanje. Znamo da, imamo i svi primjere da su većina građana su se bojali prihvaćati sezonske poslove i ovdje se unosi promjena. Unosi se upravo ovaj prijelazni period za naknade kad se prvi mjesec daje 100% naknada, dalje se smanjuje do 4 mjeseca, 50, 25%, 4 mjesec naknada se gasi, dakle dajemo još tri mjeseca kao neku vrstu sigurnosti tim ljudima kako bi ih se osnažilo, ojačalo da doista krenu u tržište rada i da se nekako maknu od socijale koja im je davala tu vrstu sigurnosti. Ponavljam to je sustav, sistem je to dozvoljavao. Socijala treba biti potpora samo za određeno kraće vrijeme, vremensko razdoblje, a ne za jedan dio da, a ne da dugo, dugo vremena ostvarivali prihode u socijali, uopće nisu bili zainteresirani za bilo što drugo. Isto tako je naglašen Zavodi za zapošljavanje da oni imaju upravu tu aktivniju ulogu, ako građanin odbije edukaciju, ako odbije ponuđeni posao, naknada se gasi. To je pravedno. Prema tome, uspostavlja se i dobar kontakt između centara za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje. Spomenuta je informatizacija. Bilo je razno raznih opaski na to, međutim da je naravno potrebna jedinstvena informacijska povezanost. I ova informatizacija koja je do sada napravljena u ministarstvu, to je veliko poboljšanje jer će se na taj način zapravo automatizirati podnošenje zahtjeva isplata i neće trebati ono brdo papira koje građani su morali donositi, obilaziti razno razne institucije, itd. Međutim, ovdje bih naglasila još jedan prijedlog za jedinice lokalne samouprave, a to je da bi možda trebalo jasnije definirati prava onih koji za svoje sugrađane rade mjere javnih potreba u socijali jer se dolazi zapravo do situacija da ljudi dolaze u centar za socijalnu skrb i pitaju koja uopće prava za njih postoji. Kod priznavanja prava na novčane naknade kućanstvima ili samcima koji ne ostvaruju dovoljno prihoda za podmirivanje osnovnih životnih potreba, istraživanja su stvarno pokazala da su najugroženiji samci i samohrani roditelji i upravo i ovim prijedlogom se štite te kategorije naših sugrađana. Jer svjesni smo da ako postoji familija, da netko tko je ugrožen ima familiju sigurno da se očekiva i da će dobiti pomoć od drugih. Oni koji nemaju, nemaju od koga. Uvodi se također, ovo je za pohvalu, nesuspenzivni učinak žalbi. Isto tako je bitna promjena kod priznavanja i kod prestanka prava za zajamčenu minimalnu naknadu. Npr., prestanak prava na novac, žali se, ali se ne provodi do pravomoćnosti. I sada kad izgubi, kad žalba dođe do pravomoćnosti, e onda se treba vraćati, onda idu ovrhe, onda idu problematika koja nema potrebe sa ovim uvođenjem, uvođenjem ovog instituta. Sada žalbe znači neće moći suspendirati rješenje, ide odmah obustava. Na taj način isto tako se smanjiva administracija, na taj način se smanjuju ovrhe, na taj način se smanjuje ono nepotrebno vrijeme i nerviranje, itd. Isto tako pohvaljujemo institut zabilježbe potraživanja što na kraju može djelovati pozitivno na brigu djece prema roditeljima što je nažalost vrlo često zaboravljeno. Još nešto o zajamčenoj minimalnoj naknadi, odnosno liniji siromaštva zbog kojih država ne dopušta da ljudi padnu. Uvjeti za odobrenje utvrđivanja se na temelju prihoda i imovine kumulativno, pravo ne može ostvariti korisnik koji ima u vlasništvu imovinu veću od propisanog imovinskog cenzusa. Međutim, zajamčena minimalna naknada pripada svakoj osobi koja nema dostatne prihode za život. Jedinstvene naknade, ja ponavljam, znači i smanjene, odnosno jedinstveni administrativni postupak. Kad govorimo o socijalnim uslugama u smislu poboljšanja sustava pružanja socijalnih usluga, vrlo je bitna i predložena reorganizacija centara za socijalnu skrb. Znamo svi naročito socijalni radnici, da je vrlo teško raditi više poslova u isto vrijeme i da je učinkovitost veća ako se radi o nekakvim specijalizacijama, a ako se usmjeravamo u određeno područje i da nam je sigurno učinkovitost rada tada veća. Prema tome bitna je kompetentnost, bitna je daljnja edukacija socijalnih radnika, odnosno svih djelatnika u centrima za socijalnu skrb i bitno je usmjeravanje na određene poslove u tom sustavu socijalne skrbi. Pružatelji usluga u mreži formirat će zapravo cijene te minimalne standarde kvalitete. Znat će se kolika je cijena nekakve usluge. Prema tome moći će se i onaj koji može platiti, on će moći zapravo na takav način pomoći. Jer ja, ako meni nema tko pomoći mojim roditeljima, ja mogu znati cijenu, mogu znati uslugu i znači ja mogu platiti. A onaj koji ne može, njemu će onda platiti država. Prema tome, plaća se usluga i to je jako bitno onima koji treba platiti uslugu, a ne korisniku davati novac. U svrhu deinstitucionalizacije domova, sad bi trebali imati ulogu upravo pružanja izvan institucionalnih usluga. I to su i poludnevni boravci, cjelodnevni boravci, usluge patronaže, pomoć i njega u kući, itd. Prema tome predlaže se u procesu transformacije domova da se pojedini domovi postaju centri za pružanje usluga u zajednici. U statusnim promjenama, ja bih još spomenula obiteljske centre, odnosno transformaciju obiteljskih centara koji se pripajaju centrima za socijalnu skrb, ne fizički, nego se pripajaju u smislu statusnih promjena kao nove jedinice, to su centri za obiteljske medijacije, odnosno obiteljska savjetovališta. Do sada, ako se radila medijacija, onda je to išlo u centar za socijalnu skrb, tada bi centri za socijalnu skrb upućivani u obiteljske centre tamo gdje se to radilo. Sada je uloga obiteljskih centara obvezujuća i upravo je to velika razlika. I zato kažemo, tek sada će se raditi prava preventiva. Prije je to bilo neformalno, a sada je formalno. To je prava uloga, tek sada dobiva obiteljski centri pravu ulogu prevencije. Uvodi se također i obveza radno sposobnih ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva da se odazove pozivu jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave. To je novost koja je bila između prvog i drugog čitanja. Na taj način se zapravo ostavlja mogućnost socijalne integracije i angažiranje korisnika zajamčene minimalne naknade u radovima koje organizira jedinica lokalne samouprave. Evo, to znači da jedinice lokalne samouprave mogu formirati određene poslove koji su im potrebni za zadovoljavanje potreba u njihovoj zajednici. Prema tome na kraju razlozi zbog kojih se ovaj zakon donosi su sasvim jasni, da je to trebalo riješiti, razriješiti zbrku paralelnih sustava, da se dosadašnji zakon nije bio stimulativan za zapošljavanje radno sposobnih već obratno bio je destimulativan s obzirom na visinu prihoda koje u određenim okolnostima mogao korisnik ostvariti. Prema tome, zaključno možemo reći da je sustav socijalne skrbi je sada na ovakav način približio se korisniku, da je usmjerio pomoć onima kojima treba biti kojima je najpotrebnijim, prema tome nadam se da će biti bolja kontrola i na taj način se povećati i kvalitetu usluge. Hvala

Sabora, poštovana zamjenice ministra … poštovane kolegice i kolege. Na samom početku u ime Kluba nacionalnih manjina i u svoje osobno ime htio bih čestitati Dan ljudskih prava. U ime Kluba nacionalnih manjina podupiremo promjene Zakona o socijalnoj skrbi. Zakon o socijalnoj skrbi predstavlja temelj tj. glavni zakonodavni okvir kojima se uređuje većina socijalnih davanja u RH. Imajući u vidu probleme s kojima se suočava postojeći sustav socijalne skrbi mislim kako ćemo se svi složiti oko nužnosti njegove reforme. Kao zastupnik 12 nacionalnih manjina svjestan sam važnosti ovog zakona kako za manjinske zajednice, tako i za većinsko stanovništvo. Čestim terenskim radom imao sam priliku osobno se uvjeriti u probleme koje krajnji korisnici imaju sa socijalnim primanjima te nadležnih institucijama, od lokalnih centara za socijalnu skrb pa sve do ministarstva. Iako je njihov broj manji i danas postoje korisnici naknada koji realno nemaju pravo na ostvarivanje istih. Takva zloupotreba sustava najviše košta zakinute građane koji po nekoliko godina nisu u mogućnosti ostvariti prava na zaslužena socijalna primanja. Ne mala je i šteta koju takvi nelegitimni korisnici čine državnom proračunu. Uistinu se nadam da kako će nova zakonska rješenja dovesti više reda i strože kontrole u sustavu naknada. s druge strane postoji niz potencijalnih korisnika koji nisu u mogućnosti ostvariti pravo na socijalne naknade što zbog proračunskog ograničenja što zbog birokratskih prepreka, te naravno onih primatelja koji nelegalno iskorištavaju postojeći sustav. S obzirom na navedene mane nadam se kako će promjene uvedene u ovaj zakon popraviti postojeću štetu koja destabilizira čitav sustav socijalnih davanja u RH. iskreno iskreno se nadam kako će uspostava zajamčene minimalne naknade donekle poboljšati status onih najsiromašnijih koji su najviše pogođeni lošom gospodarskom situacijom. Dugi niz godina zagovaram uvođenje radnih aktivnosti za one korisnike socijalne pomoći koji su radno sposobni. Uistinu se nadam kako ovaj dio zakona neće ostati na deklarativnoj razini, a bez uspješne implementacije. Ovaj tip aktivacije radno sposobnih primatelja socijalnih naknada uspješno funkcionira u niz zemalja EU, te ne samo da djelomično uzvraća solidarnost poreznih obveznika već i pomaže primateljima da se osjećaju društveno korisni, a ne na teret društva. Takav sustav uspješno djeluje na sve aktere sustava socijalne skrbi. U početku bi uspostava sustava radne aktivacije mogla zahtijevati povećana financijska i organizacijska opterećenja. Siguran sam kako rezultat provedbe takvih mjera ne bi izostao. Sličan sustav radne aktivacije nezaposlenih postoji preko programa javnih radova u provedbi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Takva baza mogla bi se iskoristiti i za novi sustav radne aktivacije primatelja socijalnih naknada s obzirom da su u samom fokusu nalazi rad za opće dobro. Posebno mi smeta činjenica na koju sam nekoliko puta apelirao, a odnosi se na dosadašnji program radne aktivacije preko programa javnih radova. Tako smo primjerice među nekim pripadnicima Romske nacionalne manjine, čije su čitave obitelji živjele od socijalne pomoći imali pojedince koji žele raditi te su se uključili u program javnih radova. Nažalost, nakon šestomjesečnog radnog angažmana u nekim su slučajevima čitave obitelji izgubili pravo na socijalnu pomoć. Ukoliko je obitelj prošla određenu prihodnu granicu u takvim slučajevima trebali bi se napraviti iznimke kako bi ostatak obitelji mogao nastaviti primati dodijeljene naknade. Na ovakav način država stimulira nerad te stvara dodatne socijalne ali i sigurnosne probleme. Iskreno se nadam kako će nova zakonska rješenja biti fleksibilnija po tom pitanju jer smatram kako je nestimuliranje radne aktivacije velika mana postojeće sustava socijalne skrbi. Iskoristio bih ovu priliku da još spomenem važnost sustava socijalne skrbi za pripadnike Romske nacionalne manjine, iako je ovaj zakon izrazito važan za sve građane Hrvatske. Preko 90% pripadnika Romske nacionalne manjine nezaposleno je te stoga ovisno o raznim naknadama iz sustava socijalne skrbi. Također želio bih podsjetiti da Romi u RH imaju dva strateška dokumenta, to su Akcijski plan, te Strateški plan za uključivanje Roma. Romi su također pod posebnom pažnjom EU s ozbirom da čine veliku etničku grupu na području EU sa preko 8 milijuna pripadnika Romske nacionalne manjine. Uistinu se nadam kako će ova nova uvedena zakonska rješenja imati u vidu spomenute dokumente te da će imati sluha za probleme kako ove tako i ostale manjinske zajednice u Hrvatskoj. Unatoč tome kako sam i najavio u ime Kluba nacionalnih manjina podupirem ovaj zakon jer smatram kako je sustav socijalne skrbi potrebno temeljito reorganizirati. Nadam se kako će predložena rješenja saživjeti u praksi te da možemo očekivati pravedniji i bolji sustav socijalne skrbi koji će u ovim trenucima gospodarske krize barem malo unaprijediti životni standard svih građana Hrvatske uključujući i pripadnike nacionalne manjine. Zahvaljujem. I pozivam kolegicu Branku Juričev-Martinčev da iznese stajalište kluba HDZ-a. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege. Pa isti Sabor na prijedlog iste Vlade, odnosno istog ministarstva u nepune dvije godine predlaže drugi, novi zakon sa istim temama i problemima. A i prethodna Vlada je u lipnju 2011. donijela Zakon o socijalnoj skrbi koji je predstavljao sustavnu reformu i bio rezultat rada projekta razvoja sustava socijalne skrbi u kojem su sudjelovali eminentni europski stručnjaci a projekt je bio financiran sredstvima svjetske razvojne banke. Onda dolaskom ove Vlade gotovo sve se trebalo promijeniti. Pristupilo se izradi novog rješenje koji je trebao biti najkvalitetniji. Danas nam se opet ponovno nudi novi zakon sa istim objašnjenjima. Pitam se da li ćemo ovim tempom za godinu dana imati ponovno novi zakon a stare socijalne probleme. Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava uvođenje pravednijeg sustava socijalne skrbi i uvođenje reda. Trenutni sustav socijalnih naknada koji broji 81 pravo, pomoć, povlasticu sa različitim osnovicama i različitim kriterijima presložen je i za korisnike ali i za one službe koje odobravaju navedeno. Još uvijek su službe u fazi privikavanja i učenja a već se donose nova pravila. Podržavamo pojednostavljenje i informatizaciju, podržavamo i motiviranje primatelja pomoći za uzdržavanje na pronalaženju zaposlenja. Osuđujemo i sve one lažnjake a do sada ih je kako smo čuli otkriveno 7 tisuća koji su oštetili državu prezentirajući se kao socijalni slučajevi. I podržavamo ministarstvo u mjerama kojima će ta sredstva biti vraćena. Međutim, moramo ponoviti i ono na što smo upozoravali u prvom čitanju jer se po tim pitanjima ništa nije promijenilo. Naime, u ovom konačnom prijedlogu zakona samo su izvršene određene izmjene redoslijeda pojedinih članaka, uvedena je obveza radno-sposobnim ili djelomično radno-sposobnom samcu ili članu kućanstva da se odazove pozivu svoga grada i općine za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. Te je omogućeno pružanje socijalnih usluga od strane obrtnika. Interesantno je i na kraju pročitati izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na koje je pristiglo 39 primjedbi i prijedloga. Većinu tih prijedloga niste prihvatili a čak ono što smatram nekorektnije niste ni obrazložili zašto ste ih odbili. Naime, Udruga obitelji djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom Sjene dostavila vam je 7 primjedbi. Brojne su primjedbe i pravobraniteljice za djecu pa tako redom. Ovim prijedlogom zakona zatvaraju se obiteljski centri koji su prepoznati u lokalnim zajednicama kao ustanove koje afirmiraju obiteljske i društvene vrijednosti, poticajno i odgovorno roditeljstvo, pružaju podršku u odrastanju djece i mladih. Ovim zakonom, potezom pera vi brišete ustanovu socijalne skrbi koja se zove obiteljski centar, vraćate ga ponovno pod okrilje centra za socijalnu skrb. To obrazlažete da se ovim zakonom ne ukidaju poslovi, projekti, ni druge aktivnosti obiteljskih centara niti se dovodi u pitanje radni odnos zaposlenih već samo postaju ustrojstvene jedinice centara nastavljajući obavljati svoju dosadašnju djelatnost. Po meni tada je pitanje još veće a zbog čega onda se to i radi. Da bi se sada promijenili pečati, memorandumi, posjetnice, ploče na ulaznim vratima, da bi se morale raditi nove sistematizacije, ispuštati nova rješenja i eto sada nam se i socijalni djelatnici moraju najprije baviti sobom umjesto da vrijeme i novac troše na najpotrebnije. A roditeljima treba pomoć države u preventivi i to odvojena područja socijalne zaštite. Osnivanje obiteljskih centara kao samostalne pravne osobe uslijedio je 2006. po preporuci Odbora ministara zemalja članica Vijeća Europe kao podrške pozitivnom roditeljstvu. Ove izmjene, vi to jako dobro znate da su u suprotnosti sa programom Vlade kojim ste preuzeli i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. gdje se predviđa nastavak rada obiteljskih centara. Ove odredbe su u suprotnosti sa strateškim planom kojeg je gospodo vaše ministarstvo donijelo za razdoblje 2013.-2015. i 2014.-2016. i predviđa podržavanje i praćenje rada obiteljskih centara, provođenje aktivnosti adaptacije i adekvatno opremanje prostora obiteljskih centara, zapošljavanje novih stručnih kadrova i osnivanje podružnica. Ovim se zanemaruje i europska politika u području podrške roditeljstvu i osnaživanju obiteljima što je za Republiku Hrvatsku kao članicu Europske Unije, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda nedopustivo. Svi mi moramo raditi na svakom uspjehu i radu obitelji. I naš Ustav govori o zaštiti obitelji. Da li ste razmotrili prednosti i nedostatke ove reforme ili ćete ih sada ovim zakonom ukinuti pa za godinu dana zaključiti da su obiteljski centri bitni i hitni pa ćemo ponovno donositi novi Zakon o socijalnoj skrbi. Ovim zakonom se nudi bolja zaštita samaca ali je nedopustivo da sredstva u državnom proračunu nastojite uštediti upravo na obiteljima koje imaju više djece. Odobravanje za dijete svega 40% osnovice naknade koju dobiva samac je nedopustivo. Time se omalovažava dijete i djetetove potrebe, vezano je za razvojnu dob, obrazovanje, izvanškolske aktivnosti. Upozoravani ste i na diskriminirajuće članke prema osobama sa invaliditetom, djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Niti jedan od prijedloga niste prihvatili iako im i Ustav Republike Hrvatske i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ta temeljna ljudska prava jamči. Ovaj zakon kao nijedan drugi se morao voditi načelom socijalne osjetljivosti i pravičnosti. Naime, osobama s višestrukim oštećenjima koje zadovoljavaju uvjete članka 63. potreban je cjelodnevni 24-satni nadzor, briga i njega, međutim člankom 65. roditeljima čija djeca idu u vrtić ili pohađaju školu za djecu s posebnim potrebama duže od 4 sata na dan oduzima se pravo na status njegovatelja. U ovakvim obiteljima jedan od roditelja, najčešće majka, nakon navršene 8. godine života prisiljena je prestati raditi. Tako obitelj ostaje bez jedne plaće. Ukoliko roditelj uspije ostvariti pravo na rad od 4 sata upitno je kako taj posao može obavljati i kako može taj posao zadržati. Znamo da školska godina traje oko 180 dana, radnih dana u privredi je oko 250 i tko ima 70 dana godišnjeg odmora i koliko će poslodavaca tako nešto tolerirati. Zbog svega navedenog apsurdno je da se boravak djeteta s posebnim potrebama u školi od 4 sata i npr. 15 minuta smatra boravkom dovoljnim da jedan od roditelja ne može ostvariti status njegovatelja. U slučajevima epileptičnog napada, raznih virusnih bolesti, čak i obične prehlade roditelj je dužan preuzeti njegu o djetetu. Uzimajući u obzir imunološki sustav takve djece koji je znatno slabiji od zdrave, još više vremena treba roditelj posvetiti u svoje dijete i u okviru sati koje bi dijete trebalo provesti u ustanovi. To dijete treba na kontrolu minimalno od 6 do 8 specijalista, potrebna su mu različita pomagala. Sve to traži dodatni napor roditelja i dodatno vrijeme. Pri propisivanju ovakve odredbe stoji u obrazloženju da se polazilo od činjenice da roditelj ima mogućnosti raditi pola radnog vremena. Da li znate koliko roditelja najčešće majki takve djece može raditi? Ma danas je teško naći radno mjesto i onome tko je spreman 24 sata biti na usluzi svom poslodavcu i voljela bih čuti koliko je to radnih mjesta u Republici Hrvatskoj otvoreno na 4 satno radno vrijeme kod poslodavaca koji će rado zaposliti osobu koja na prvo informativnom razgovoru upozna svog poslodavca da ima dijete s teškoćama u razvoju i da će zbog njega morati nešto češće izostajati, da su zbog njegovih potreba koje nisu ni male ni rijetke. Ukidanje statusa njegovatelja bilo bi prihvatljivo za one roditelje čija djeca imaju dnevnu skrb duže od 8 sati koliko je normalno radno vrijeme. Roditelji djeteta s teškoćama u razvoju zbog djelomičnog ili potpunog izostanka upravo podrške sustav primorani su koristiti pravo na taj status. Nadalje, pravo na status roditelja njegovatelja ne bi smio prestati odmah nakon smrti djeteta s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, već minimalno 6 mjeseci kako bi roditelju osigurali vrijeme za resocijalizaciju. Nadalje, čak i osobnu invalidninu zabranjujete osobama koja ima dva stana, a Ustavom je zajamčena posebna i povećana skrb za zaštitu osoba s invaliditetom iz razloga što se tako podupire uzdržavanje osoba radi udovoljavanja osnovnih životnih potreba tih i uključivanje u društveni život, a ovim zakonom nije omogućeno svima koji imaju isti stupanj invaliditeta ista pomoć. Pomoć će biti uskraćena i onima koji u stan ili u kuću u kojoj žive imaju u svom vlasništvu i zemljište, automobil ili plovilo. Staračka domaćinstva u ruralnim krajevima će tako ostati bez minimalne naknade jer imaju zemlju, a ne mogu je obrađivati a nemaju ni kupce da bi je prodali, pa čak ako su prije manje od 3 godine prodali, ustupili ili darovali neki dio svoje imovine ostat će uskraćeni pomoći. I što će nam se događati? Izgleda da ćemo i starce tjerati na razvod. Baba i dida ne mogu primati pomoć jer imaju uz kuću još i nešto polja kojeg ne mogu obrađivati. Ako su samci dobit će 100% naknade, inače svega 60 ako su u braku pa i ako imaju samo jednu kuću ili stan. Tako će ovim zakonom nanositi se socijalna nepravda najpotrebnijima, i djeci s teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, osobama s invaliditetom, braniteljima, obiteljima s više djece, onima koji imaju i metar kvadratni osim kuće ili stana u kojem žive. Ovaj zakon će sigurno donijeti nove evidencije, nove brojke, nove statistike, međutim nažalost neće moći promijeniti stvarnu sliku života u našoj zemlji. Sad imamo 357 410 nezaposlenih, 6000 više nego što je to bilo kad smo imali ovaj zakon u prvom čitanju i da nam je svakog dana sve gore i gore to je činjenica koja se vidi, a sama ministrica je izjavila da dok su iz sustava skinuli 7000 lažnjaka da smo dobili 10 000 novih korisnika. Čini mi se da ovom Vladom imamo plinu izmjena zakona i plimu novih socijalnih problema. Hvala lijepa. Dakle uvažena zastupnice, ja ću najprije reći da vas lijepo molim da nikada više ne kažete djeca s posebnim potrebama. Mislim zaista me to, osobno me smeta i to su djeca s teškoćama u razvoju. Svi mi imamo svoje posebne potrebe i to je zaista uvijek reagiram i kod svakog reagiram i uvijek ću reagirat. Mediji to govore itd., to je prestrašno kad to čujem. Oprostite ali to sam vam morala reći. Što se tiče reforme sustava socijalne skrbi, sredstava itd., evo zaista ću vam reći iznenađena sam da ste vi ovo rekli, slušali smo maloprije gospođu zamjenicu iz ministarstva koja je upravo rekla vezano za reformu sustava socijalne skrbi, vezano za sredstva, vezano za informaciju, informatizaciju gdje ja isto tako potvrđujem da Centri za socijalnu skrb nisu imali kompjutere. To jako dobro znam i potvrđujem. I sigurno je točno da je trebalo vrijeme. Da li je to godina ili više ili manje, ja ne ne znam, ali da je trebalo vrijeme da se taj sustav uopće uspostavi. On je sada uspostavljen, a sredstva nisu sada dobivana. To sigurno, niti su ostala sredstva da ste vi mogli ta sredstva iskoristiti. Što se tiče, to je prvi dio. Drugi dio reforme sustava socijalne skrbi u ono vrijeme o kojem vi govorite stvarno ju nisam vidjela po ničemu, a cijeli život sam u sustavu socijalne skrbi. To moram ovdje odgovorno reći. Što se tiče lažnjaka, lažnjaci koji su pronađeni nisu postali sada i ovdje nego su od prije. Prema tome, kakve su bile revizije i kakvi su bili kompletni postupci tu su se dogodili, dakle i lažnjaci. Što se tiče obiteljskih centara i ja sam u početku govorila isto. Ali ponavljam još jednom da su to djelatnici koji sigurno neće ostati bez posla, koji će se isto tako osnažiti, koji će se, za to je zaduženo nadležno ministarstvo i u to vjerujem. I ono najvažnije raditi će svoj posao i svoj svoju struku. Zašto se to učinilo? …/Upadica Stazić: Vrijeme kolegice./… Ja vas moram pitat. Smijem reći rečenicu? Međugeneracijska solidarnost, obiteljski centri vezano za pomoć i njegu u kući, tako je to nešto išlo. Nikom neobjašnjivo. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Poštovana kolegice, hvala što ste me upozorili, vodit ću računa da u svojim izlaganjima koristim termin djeca s teškoćama u razvoju. Što se tiče informatizacije rekla sam, ponovit ću. Podržavamo informatizaciju, podržavamo pronalaženje i otkrivanje lažnjaka koji su oštetili državu i mjere kojima će ta sredstva biti vraćena. vi možete imati primjedbe na zakon, možete nešto podržavati, možete nešto osuđivati kako ste i rekli. To je dozvoljeno. Međutim, ne mogu se složiti s tim da i u prošloj vašoj diskusiji sada ste govorili o izmjenama zakona da je to jako loše. Ja vam moram ponoviti da je socijalna politika odgovornost, da je odgovornost svih zakonodavaca i svih onih koji rade zakone da vide što ne valja u provedbi. Prema tome, vrlo je pozitivno i odgovornost jest izmjene i dopune zakona. Prema tome, ne mogu se složiti s tim da vi kažete da će i dalje biti plima. Izmjena zakona da ako bude potrebno, jer nije dobro dovesti zakon, znati da se nešto loše događa jer provedba nije bila dobra itd. i sjediti skršenih ruku i reći mi smo donijeli taj zakon. I još nešto o obiteljskim centrima. Ja ponavljam sada. Tek sada je formalizirana prava uloga obiteljskih centara, a to je savjetovalište, to je zapravo preventivni rad onaj koji je trebao biti. I zadnje kad smo govorili o statusu njegovatelja kažem ja, ne kažem roditeljima treba dati i više jer ti roditelji imaju svoju muku i trebaju i djeci i njima se pomoći. Međutim, ja vam moram ovdje reći da ima isto tako i tu nekada zloupotrebe. Znate kad? Kad djeca odrastu, pa kada se onda ne dozvoljava inkluzija, kada se ne dozvoljavaju ni odlazak u stambene zajednice ako je to moguće.

u cijelosti mijenjamo, to znači da u cijelosti nije bio dobar, odnosno više od 30%. Što se to dogodilo, koja je to naknadna pamet došla u ministarstvu i Vladi ili se ova Vlada, ovo ministarstvo uči, pa onda ćemo zbog toga i narednu godinu imati promjenu zakona. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Fortuna, čini vi ste govorili o obiteljskom centru, o ulozi obiteljskog centra u kojemu je kolegica rekla da je to savjetodavna uloga, savjetodavna funkcija iako ima mnogo drugih, dakle poticanje mladih na brak i održavanje kaže kvalitete braka. Pogledajte koliko je to u odnosu na ono što smo raspravljali jutro, dakle na Obiteljski zakon. Dakle, ima važnosti upravo taj obiteljski centar. U kojoj su oni svezi, dakle taj obiteljski centar i upravo u najboljoj namjeri provođenje Obiteljskog zakona. I sada ja ne znam kako će biti u praksi, vidjet ćemo kada se ovaj zakon bude primjenjivao hoće li obiteljski centar upravo u ovoj ulozi obaviti svoju funkciju. I hoće li te ekipe koje se nalaze, a sad će bit navodno pripojene Centrima za socijalnu skrb biti da kažem i pojačane. S obzirom ovdje sa ove lijeve strane tvrde da se mi približavamo po prosjeku rastava i svega onoga da ne kažem nevaljaloga prosjeku EU. To nam i dolazi otuda. Ali mi smo imali četiri, pa bio je svaki peti brak je bio rastavljen. Sad evo približavamo se brojci da bude svaki treći rastavljen. I sad evo mi sad pravimo reformu u obiteljskim, dakle sa obiteljskim centrima pravimo nekakav salto mortale, pripajamo, otpajamo, ne znam ni ja, umjesto da ih razvijamo kako bismo zapriječili, napravili preventivu svega onoga što se događa sa obitelji danas u društvu. Eto, hvala lijepo. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani kolega, ono što mislite vi, mislimo i mi svi sa ove strane sabornice. Ali ja sam uvjerena to misle i oni sa suprotne strane jer ne bi stavili bez veze u svoj program Vlade, ne bi stavili u strateški plan koji je isto ministarstvo donijelo za razdoblje i 2013. do petnaeste i 2014. do šesnaeste. Ali očito do promjena je trebalo doći. Treba maknuti ravnatelje obiteljskih centara. To je glavni cilj, a onda možemo očekivati kroz godinu dana ponovno da će se oni oni vratiti i dobiti status koji su imali i do sada. Poštovana kolegice pitali ste u svojoj raspravi između ostalog koja je svrha obiteljskih centara obzirom na njihovo drugačije pozicioniranje sada u novom prijedlogu sustava. Obiteljskih centara od 21 županije ima u 19. Dakle, u 2 županije uopće nemamo obiteljske centre. Da su oni toliko važni i toliko presudni onda bismo ih valjda osnovali i u ove druge dvije županije, odnosno ove druge dvije županije nemaju ništa lošije podatke u ovom smislu obiteljskog stanja nego ovih 19 kojih ima. Dakle, to je prva činjenica. U U obiteljskim centrima je ukupno čini mi se 82 zaposlene osobe od koje su 44 stručna radnika. To u prosjeku dakle na ovih 19 županija 44 stručna radnika vam je 2 i još malo. Dakle, ako 2 osobe na cijelu županiju mogu obavljati te … /Govornica se ne razumije./… doista nije rješenje. Sad što ćemo dobiti? Dobit ćemo da ćemo za isti broj zaposlenih, dakle ravnatelji su pola radnog vremena radili stručne poslove, dakle u najmanju ruku dobivamo ono što bi rekli full time ekvivalent osam ili devet ljudi za stručne poslove i cijeli ovaj dio tehničkih osoba 30-ak, dakle po istom trošku možemo zaposliti naprosto stručne osobe. Ja se moram priznati malo čudim tom stavu, vi cijelo vrijeme pogotovo kad smo donosili proračun ste govorili da treba ukidati institucije, agencije i slično koje su nepotrebne u sustavu i fokusirati sredstva na ono što je zapravo djelatnost, a to se upravo ovim prijedlogom radi. I na kraju samo jedan vrlo kratki ispravak, rekli ste da školska godina ima 180 dana. Nema, školska godina ima 365 dana. Nastavna godina Nastavna godina je nešto kraća ali je ona i duža od tih 180 dana, ne mijenja bit vaše rasprave. No međutim, čisto točnosti termina radi. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Branka Juričev-Martinčev. Pa kad ste govorili o obiteljskim centrima samo dvije županije još ih nemaju. Zar nije bilo logičnije i normalnije napraviti sve da se tu osnuju ti obiteljski centri? Naime, dolaskom ove Vlade obiteljski centri više nisu jačali. Što se tiče agencije, činjenica je da ih imamo jako puno ali i danas čujemo i prilikom prezentiranja Obiteljskog zakona i ovog da ćemo imati još jednu novu Agenciju za dodjeljivanje novčanih pomoći po osnovi socijale. Što se tiče 180, to je radnih dana sam rekla, a 270 radnih dana u privredi. Znači, nisam govorila, znam da godina ima 365 dana. Hvala. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Juričev slažem se sa vašom raspravom u potpunosti. Dobro ste primijetili Dobro ste primijetili problem koji se javlja u toj cijeloj priči, a to je obitelj. Obitelj se, ono što mi tražimo s ove desne strane a što bi bilo dobro da je i Ministarstvo obitelji da postoji. Zašto ukidati obiteljske centre? To je malo nejasno, kaže se pripaja se a s druge strane sami ste rekli da će to iziskivati onda i otvaranje novih radnih mjesta, odnosno ne samo to nego promjenu direktora pa je vjerojatno to. Ali ono što bi trebalo biti u fokusu i to ste dobro kroz svoju raspravu naznačili u Hrvatskoj jest obitelj koja je zaista ugrožena, kojoj zaista treba sva puna podrška. Naravno tu punu podršku može dobiti kroz zakone. Vlada je odgovorna za podršku obitelji ukoliko i ta Vlada koja je sada smatra da je obitelj osnovica života. Evo kolegice Martinčev od 115 tisuća korisnika ove socijalne pomoći 50% ih je proglašeno radno sposobnim. Pa danas imamo preko 360 tisuća nezaposlenih koji ne mogu dobiti, dakle ostali su bez posla, svaki dan tisuću ih ostaje. Ja vas pitam, i vas predlagače i Vladu pitam, a sigurno ćete mi vi odgovoriti pa kako, kako mislite vi ovim zakonom nešto poboljšati kad ne poboljšava Vlada sama uvjete za rad. 600 je evidentiranih beskućnika. Tih 600 tisuća evidentiranih beskućnika to su ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. To je nekad bio nezamisliv pojam. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice, ne možete tako nastaviti kad vas upozorim. **Sumrak,

i pričati krasne priče ali je činjenica da u Hrvatskoj u siromaštvu i socijalnoj isključenosti živi svaki treći Hrvat. Da smo pri samom dnu europske liste rizika od siromaštva, da je najugroženija skupina mladih među kojima stopa nezaposlenosti iznosi više od 52% i da je u listopadu svaki dan ostajalo bez posla preko 1000 ljudi. Posljednja replika, poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Juričev govorili ste kako se u 2 godine ovaj zakon mijenja evo drugi put i da je to loše. Moram priznati da je to standard fantastičan. Kad bi to bio standard to bi bilo prihvatljivo. Samo usporedbe radi jedan Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 4 puta se mijenjao u 11 mjeseci, 8 puta se češće mijenja proračun i rebalans proračuna nego ovaj zakon. Dakle, ovo je nešto što je fantastično u odnosu na druge. Ali to je logično i posljedice su logične na nelogičan pristup. Jer nema jasnih ciljeva, nema jasne strategije i nema jasne provedbe. I zato nam onda tako i bude. Što se tiče obiteljskih centara moram priznati da se tu baš ne razumijemo. Jel uopće trebaju ili ne trebaju? Ali, ono što me zapanjuje je da u obrazloženju zašto se ukidaju samo se jedno daje obrazloženje koje čak malo i vrijeđa zdrav razum. Zato što nedostaje stručnih radnika. Znači, potreba je ali nedostaje stručnih radnika. Pa u čemu je problem prebaciti iz jednog djela u drugi, ako je to. Niti jedne suvisle rečenice, obrazloženja zašto ih se ukida i zašto ih se spaja. Nemam čak ništa protiv da se spajaju ili ukidaju ali ako to postoji razumno obrazloženje, ovdje izostaje. Ali meni, ne mogu se oteti dojmu da izgleda da Hrvatskoj sve smeta čim se obitelj spomene. Ja ne znam jel uopće treba Hrvatskoj obitelj koliko se radi na razaranju obitelji, A ono što me posebno vrijeđa, to je odnos prema novo rođenoj djeci. Ako je isti isti dodatak prema svakom djetetu nema gradiranja, onda to znači da se odričemo u budućnosti djeci i da se odričemo i hrvatske budućnosti jer je Hrvata manje rođeno i manje ih danas živi nego što je živilo prije 10 i 15 godina i onda isti tretman ima, to znači da ne želimo nove Hrvate. koji se donosi u ovom Saboru u dva čitanja i u međuvremenu su konzultirani bar je tako rečeno da je napravljena javna rasprava na ovu temu u ovom prijedlogu zakona iako mi nije jasno kad je već provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću da onda oni koji su podnijeli primjedbe i prijedloge a posebno ako se radi o udrugama roditelja djece s teškoćama u razvoju, da se njihove primjedbe nisu uvažile ili kad već nisu bar obrazložili zbog čega se to nije dogodilo. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HSU-a govorit će poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicima, Dakle, ovaj prijedlog zakona, da dobro je što je bio u dva čitanja i dobro je što je u međuvremenu bila i javna rasprava ali ja bih se sada kratko referirala na ovo što je do sada rečeno a nisam stigla u pet minuta reći. Najprije bih željela ponovno reći vezano za obiteljske centre. Ja sam bila prva koja sam za ovom govornicom govorila isto kao i vi jedan dio poštovanih zastupnika. Međutim, vjerujte dala sam si opet truda, ja sam govorila gledajući grad Zagreb i gledajući i broj ljudi itd u gradu Zagrebu. Kad sam vidjela na razini cijele Hrvatske obiteljskih centara vjerujte da je na razini Hrvatske bilo obiteljskih centara i ima ih i danas koji imaju jednog zaposlenog i ravnateljicu itd. to je prvo. Koji su posao oni obavljali i koliko su oni osnaživali i provodili projekte i programe ja ovdje ne bih taj dio uopće komentirala. Nadalje, ja sam rekla u replici sada, kratko sam rekla da je to u tom periodu bila međugeneracijska solidarnost, ministarstvo se je tako zvalo i isto tako događalo se i ona pomoć i njega u kući koju moram još jednom ponoviti, pomoć i njega u kući je usluga koja se tada pružala svima onima koje je procijenio lokalni načelnik, gradonačelnik, koji je odredio tko će ju provoditi. Mislim ne znam dal ju je on odredio, ja ne znam kako se određivalo i korisnici su bili oni koji su potrebni, ja vjerujem, ja se nadam i tu sad neću govoriti nikakvu sumnju. Međutim, pomoć i njega u kući ne provodi se samo u ruralnim područjima. Ona je u Zakonu o socijalnoj skrbi regulirana, to je usluga socijalne skrbi koja mora biti u Zakonu, odnosi se na starije i nemoćne osobe i onima koja je potrebna, ona je i u gradovima i u urbanim i u ruralnim područjima. U gradu Zagrebu imamo pomoć i njegu u kući, mi smo uspjeli čak 20% povisiti cenzus kako bi više korisnika ostvarilo to pravo i slažem se sa svim govornicima da je ona itekako potrebna, ali potrebna na ovaj način kako je sada regulirano u ovom zakonu a ne na onaj način kako je bilo, ja i ne znam gdje je to bilo regulirano, evo ispričavam se al stvarno sad se ne mogu sjetiti dalje u zakon, na koji način je bilo regulirano da su se sredstva doznačavala, da nije bilo evidencije, da nije bilo kriterija i ponavljam to nije bio dobar način. Uvaženi zastupnik mislim Ivić je rekao u jednom trenutku pa oni su si to mogli platiti i sami, ako se sjećate danas u raspravi, pa zašto su se onda davala sredstva iz proračuna RH ako si je netko mogao platiti i sam. Sada će se napraviti kriterij i pomoć i njega u kući biti će besplatna za svakog onog, osobu koja je to potrebna, koja si ne može platiti sama, koja nema obveznika uzdržavanje i koja nema imovine. Isto tako je bilo danas ovdje rečeno da u odnosu na imovinu to nije u redu, ako ima još nešto malo zemljice ili nešto malo itd., gospodo moja draga, poštovane zastupnice i zastupnici, pa šta bi mi onda govorili o umirovljenicima koji imaju iz svoga rada, koji su cijeli radni vijek radili i cijeli radni vijek i sada imaju mirovinu ovakvu kakvu imaju jer drugačiju u ovom trenutku financijske krize ne mogu imati. S tim smo se usuglasili a sa ovim da se kompletan imovinski cenzus i imovina kako je predvođeno zakonom ne uzima u obzir. Ja se s tim oprostite ali ne bih mogla složiti i zato podržavam ove prijedloge u zakonu koji su ovdje navedeni. Nadalje, rekla bih da mi je, rekla bih sada, dakle to je ovo bilo što sam imala reći do sada. Što se tiče ovaj Zakona, prijedloga zakona naravno da ćemo ga podržati ali Klub Hrvatske stranke umirovljenika imate će jedan amandman i on će se odnositi na samca, samca radnog sposobnog i samca radno nesposobnog. Ja bih vam sada obrazložila u sredstvima jer kad idemo u postupcima ovako se bolje vidi. Samac radno sposoban po sadašnjem zakonu imao je 600 kuna naknadu, samac radno nesposoban po sadašnjem zakonu imao je 850 kuna, dakle imao je 150 kuna više. Sada po ovom novom zakonu samac radno sposoban i radno nesposoban ima isti iznos 800 kuna. Naš će biti prijedlog da se iznos poveća na 960 kuna za radno nesposobnog samca. Ja znam da će predlagatelj odgovoriti da oni mogu ostvariti pravo i za osobnu invalidninu i za doplatak za tuđu njegu i pomoć. to je točno ali takvih je jako malo i sutra će to biti inkluzivni dodatak, to su oni radno nesposobni samci, koji su izuzetno, koji imaju teška oštećenja, koji trebaju pomoć druge osobe itd. tako da to će ići u amandmanu pa bih molila ako postoje ta sredstva a ne radi se sigurno ovdje o puno korisnika da se taj amandman uvaži, ali to će biti u petak tema koje su stare i nemoćne, nesposobne za rad i privređivanje, znači starije su od 65 godina, one sada su primale 1100 kuna, a sada je to predloženo zakonom 960 kuna. Također, amandmanom smo predložili 30% povećanja kako bi te osobe sada zajedno primale 1440 kuna. Ovdje bih se opet referirala na onaj dio koji sam govorila o našim umirovljenicima. Sada ovdje govorim o osobama starije životne dobi. Ja bih vas samo podsjetila da smo potpisali zajednički memorandum o socijalnom uključivanju, odnosno ĐIM gdje smo potpisali da će se uvesti i državna potpora za starije osobe. Dakle, tu smo rekli da starija osoba bez mirovine predstavlja posebno socijalnu ranjivu skupinu zbog visoke stope siromaštva. Kada je u pitanju njihov materijalna podložnost, on se 2009. i sad je analiza kako se mijenjao, a kako nije, ali tu vas podsjećam da je bila i usuglašena je bila i socijalna i mirovina i potpora za starije osobe. Upravo iz svih ovih razloga ja mislim da ovaj amandman o kojem sam sad govorila itekako ima ima smisla, a tim više što se ovdje radi zapravo o 12 ili 13% ovih osoba o kojima sam ovdje govorila. I još bih samo spomenula jer zaista smo govorili i u prvom čitanju sam govorila govorila dovoljno o zakonu, ali još bih samo spomenula da bi se sa ovim, ovaj zakon stupa snagu 1. siječnja 2014. godine. Ovdje bih zaista postavila pitanje i malo, zapravo pitala predstavnicu nadležnog ministarstva, gospođu zamjenicu, da li su se pripremili za 1. siječnja 2014. godine, kada se ukidaju opskrbnine braniteljima te vojnim i civilnim žrtvama rata kao i za produženu ovu novčanu naknadu koju ostvaruju dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene na službi za zapošljavanje? Reći ću da je branitelja, vojnih i civilnih žrtva rata, ima, odnosno ima osoba na Zavodu za zapošljavanje ima oko 5000. Mislim da broj nije malen i sa 1. siječnja oni bi trebali, u siječnju će još dobiti pomoć jer pomoć uvijek ide tako, tako, ali već u drugom mjesecu ako to nije pripremljeno, a ja vjerujem da će mi se ovdje odgovoriti, oni bi ostali bez pomoći. Isto tako se pitam da li će po ovom novim kriterija i po ovom novom zakonu, svi i imati pravo na pomoć. To sigurno vjerojatno neće pa tu ćemo morati, ja mislim, vidjeti što i kako s tim korisnicima, odnosno budućim korisnicima koji će ući u sustav socijalne skrbi. Ja vjerujem da će se i sa njima vidjeti način ako su stvarno ugroženi, ako nemaju ove itd. da će se tu iznaći. A ovo sve drugo što se tiče od osnaživanja obitelji, od svega što smo ovdje govorili, mi smo danas donijeli, nismo pardon donijeli, imali smo prvo čitanje Obiteljskog zakona, kroz Obiteljski zakon, vidjeli ste koliko je, 555 ili 51 je članak. Tu se zaista osnažuje obitelj, a neće se ništa izgubiti, što se ukidaju obiteljski centri jer ostaju ljudi, ostaju prostori, ostaju sve, zaposlit će se sigurno i novi ljudi jer za ovako velik posao centar za socijalnu skrb to sigurno sam ne može. Stoga ja eto, imam vjeru u nadležno ministarstvo, da nije donijelo, predlagalo ove zakone ako nema za to i rješenja. Vjerujem da ima i Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i Vama. Imamo nekoliko replika. Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Kolegice Fortuna, vi ste spominjali pomoć u kući i pri tome citirali i kolegu Ivića iz HDZ-a. Ali i nadalje ste ostali pri tome da se za pomoć u kući uzima u obzir, kao kriterij imovinski cenzus. I niste, čini mi se da niste shvatili da pomoć u kući nije mjera isključivo socijalne skrbi, negoli kako reče kolega Ivić, i jedne solidarnosti društva. Recimo, samo za primjer navedem, da bilo tko od zastupnika, članova Vlade itd. bude doživio apopleksiju, dakle da ga šlagira da kažem narodne riječi, usto ima šećer i visoki tlak i sam živi. Jel mu treba pomoć u kući? On će to i platiti, nije problem. Dakle, nije stvar da je on zbog siromaštva traži, on traži pomoć u kući jer je slabo pokretan, tako je. Dakle, nije stvar u cenzusu imovinskom negoli u pomoći društva cjelokupnoga tome čovjeku, toj osobi. Pa da li će, hoće li ona to platiti ili će biti zaista po imovinskom cenzusu, platiti socijalna skrb, to je druga stvar. Ali pomoć u kući je nešto drugo od onoga što vi govorite. Hvala. Odgovor, kolegice Fortuna. Izvolite. **Fortuna, Višnja (HSU)** Hvala lijepa. Ja sam rekla da pomoć u kući mora biti regulirana zakonom, onda je ovdje regulirana. Ona nije pravo, ona je usluga socijalne skrbi, to sam rekla

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Fortuna, čini mi se da ste se malo referirali u raspravi i na mene kad sam govorio o obiteljskim centrima. Moram priznati da mi je bilo užitak vas slušati jer ste iz sustava i vladate temom kao rijetko tko. I zato ću malo se osvrnuti na ove obiteljske centre. Rekao sam da ne znam je li treba ili ne treba, što su radili, ali u ovom prijedlogu zakona nedostaje objašnjenje što je od njih se očekivalo, jesu li ispunili očekivanja, što se očekuje, koji su nedostaci i zašto se ukidaju? Samo je jedno obrazloženje da se ukida, zato što nemaju dovoljno stručnih radnika. To je jednako kao da bi bilo obrazloženje zatvorit ćemo školu jer nemamo dva profesora. To je neprihvatljivo meni obrazloženje i zato ne prihvaćam ovakvo obrazloženje u spajanju i ukidanju obiteljskih centara. Podržat ću amandman vaš jer sam i u prvoj raspravi govorio da su zakinuti da nije jednako samac radno sposoban i radno nesposoban i da to treba distancirati. Ali nadam se da ćete i podržati prijedlog da se ne može jednako tretirati odnosno da moramo poticati i gradirati doplatak ili dodatak na prvo, drugo ili treće ili četvrto dijete, ako želimo brinuti o budućnosti Hrvatske i da bi tu morali naći načina kako financirati obitelj sa više djece. A isto tako treba imati na umu da je bilo zlouporaba i da poseban odnos imam prema djeci s poteškoćama u razvoju jednostavno da tu srce staje, ali da trebaju imati na umu u njihovom tretmanu i imovinski status njihovih roditelja, da je bilo slučajeva najbogatiji roditelji u Hrvatskoj najbogatiji,

Pa evo hvala na ovom u početku što ste rekli, ali ja ću reći da bih se ja sada kada sam sve sagledala pitala zašto su se osnovali obiteljski centri, to bi moje pitanje bilo. A na neki način u ono vrijeme, a i dan danas zaista jedna ustanova centra za socijalnu skrb ukoliko nema kolizije, a rečeno mi je da nema ima zaista logike da to bude jedna ustanova koja bude vezana na sud, na obiteljski sud budući ili na Odjel za obitelj itd. i sigurno da je onda ako imamo jedan pravni subjekt koji je odgovoran barem po mojoj prosudbi i po mom nekakvom stručnom viđenju toga u ovom trenutku je to kvalitetnije sigurno. Vidjet ćemo ali ja tako sada mislim. Kada su se osnovali obiteljski centri pitala sam se zašto su se osnovali, a onda sam vidjela da nešto od toga ide govorim o Zagrebu, kada sam gledala cijelu Hrvatsku to nije zaista nije bilo to i zato su se i ukinuli odnosno zato su se ovim prijedlogom tako tako i predložili. Što se tiče ovog amandmana, mislim slažem se, predložili smo ga naravno da se slažem, ali ovo što ste vi rekli dalje isto tako imam posebnu osjetljivost svi mi, ja mislim da nema ovdje ni zastupnice ni zastupnika koji nisu posebno osjetljivi ali isto tako pa ovdje je i predloženo evo vidite da sam pokazala i članak je pomoć u kući isto ima i cenzus imamo sve. Dakle mi moramo vidjeti zaista u svakoj situaciji onaj tko ima i tko može neka si na neki način osigura sam, ali uvijek treba dati i to ovdje je isto tako dana mogućnost da oni imaju ipak

socijalnu skrb i da će biti isplaćivane kao posebna mjera koja je u ovom zakonu navedena, a to je zajamčena minimalna naknada. Ja bih volio da u ovom zakonu piše da će preuzeti svu dokumentaciju iz Ureda za državne uprave kako bi se nadopunila sa onim potrebnim dokumentima koji trebaju. I ne znam, nije mi jasno da li ti svi korisnici kojih je bilo otprilike 5,5 tisuća na opskrbnini za samce znamo da će izgubiti 297 kuna ali znamo i to da umanjenje njihovo također nije nekakav svota kojom će se popuniti državni proračun. A jednako tako i ako moraju biti prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje što mi nije jasno da li trebaju ili ne trebaju ali vjerujem da ih treba naputiti kako bi dostavili dokumentaciju pravovremeno i kako ne bi izgubili to korištenje koje su imali do sada preko drugoga odjela ili ureda državne uprave. Vjerujem da ste vidjeli da ta mogućno za one koji su radno sposobni ili koji su djelomično radno sposobni. Ovi branitelji koji su bili oni su svi proglašeni da su nesposobni za bilo kakvo privređivanje pa stoga mislim da ni ne trebaju biti na Zavodima za zapošljavanje. Višnja (HSU)** Ovaj dio poštovani zastupniče bojazni da oni neće stići predati dokumentaciju itd. ono prema mojim saznanjima to se već već krenulo rješavati i predmeti se već dostavljaju tamo gdje je potrebno upravo zato da se to ne dogodi što ste vi sada izrekli. I ja sam kada sam i govorila uvjerena bila da se to neće dogoditi, sigurno to se u konačnici ni ne smije dogoditi, ali kada sam kasnije saznala eto da i Ured državne uprave se uključuje u sve to zajedno, dakle svi zajedno će tako da sa 1.2.jer u 1.mjesecu i tako dobivaju naknade odnosno opskrbnine, prema tome opskrbnine, prema tome to se sigurno neće dogoditi. A što se tiče ovog ostalog, analizu tu nemam, ja vjerujem da ju ima ministarstvo ovo ostalo ne mogu u ime ministarstva govoriti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministrice sa suradnicama, pomoćnicama. Evo uglavnom da vidjeti da Evo uglavnom da vidjeti da postoji ravnopravnost spolova. Danas ovdje iz ministarstva imamo sve dame. S obzirom da je danas ovaj današnji dan koji je zbog potpisivanja deklaracije UN-a o ljudskim pravima, slavimo, obilježavamo pa onda da spomenem i to. U Hrvatskoj državi trećina građana je siromašna i to prema svim pokazateljima koji se relevantnim pokazateljima koji se uzimaju za ocjenu siromaštva u društvu. Kada je provođena anketa ne znam točno tko je bio inicijator, onda je percepcija ljudi u Hrvatskoj bila 75% njih je izjavilo da se osjećaju siromašno. Dakle nisu u onoj kategoriji siromašnih koji su po mjerilima siromaštva siromašni nego se osjećaju siromašni, 75%. Gotovo svakodnevno ja bih rekao da se taj broj povećava. I zapravo i ovaj zakon, zakonski prijedlog a i siromaštvo je ono što se zove i što netko naziva i stalno promovira i pravi bojazan u hrvatskom društvu kao puzajući puč. Ovo je puzajuće siromaštvo koje je dosegnulo gotovo katastrofalne razmjere. E sada, uloga socijalne skrbi i centara za socijalnu skrb. Zajamčena minimalna naknada 2900 kuna. Svi oni koji su imali opskrbnine, hrvatski branitelji, biti će potrebno da pribave dokumentaciju kako bi iz, i da ta dokumentacija iz jednog ministarstva pređe u drugo kako bi ostvarili tu zajamčenu minimalnu naknadu. Hoće li pri tome doći i do da se poneki ili više njih izgubi u tom premetanju iz ministarstva u ministarstvo ili pak da izgubi svoj status i to će se vrlo brzo vidjeti. No i ta opskrbnina koja je iznosila 1094 kune je bila ostvarivana u Ministarstvu branitelja sa određenom zadrškom jer se dokumentacija donosila do Nove godine a onda rješenje je uslijedilo nakon odluka povjerenstva ili koga već negdje u svibnju itd.. Tako da je bilo problematike oko tih opskrbnina. Točno je da tražimo i želimo svi skupa, bez obzira na stranački predznak pravedniji sustav raspodjele socijalne skrbi. …/Govornik se ne razumije./… socijalne skrbi skinemo one koji neopravdano i nepripadno primaju bilo koji oblik socijalne skrbi a 81 je pravo socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ustrojavanje jedinstvenog novčanog centra gdje će biti izdvajana sva novčana sredstva ja mislim da je dobra ideja. Informatizacija sa linkom prema poreznoj i svim ostalim kako reče gospodin Šuker kako bismo doznali iz OIB-a i vlasništvo eventualno dionica ili pak udjela u trgovačkim društvima kako bi i taj dio otpao ukoliko su ti udjeli veliki ili netko ima veliki broj dionica kako bi i taj dio otpao ne u lažnjake ali da primaju nepripadno neku vrstu socijalne pomoći bi bilo također dobro. Danas je ovdje bilo govora i o siromaštvu u Europi pa su spomenute Letonija ili Latvija kako se kaže negdje, pa Grčka, Rumunjska, Bugarska itd.. A svi dobro znamo da je nakon izbijanja krize u Grčkoj bilo pobune i demonstracija i to ljutih bojeva na ulicama a zato što je u Grčkoj nekima skinuta 14.-ta ili 13.-ta plaća. Kada je to netko u Hrvatskoj primio 13.-tu ili 14.-tu plaću? I ne samo to nego li i božićnice i regres itd.. Tako da govoriti o Grčkoj kao zemlji u kojoj se gore živi nego li u Hrvatskoj i nisam repliku davao jednom kolegi koji je to rekao ali ne bih se kladio da je u Grčkoj situacija, socijalna situacija gora nego li u Hrvatskoj. O obiteljskim centrima o kojima je bilo danas riječi i uz obrazloženje da se pripajaju centrima za socijalnu skrb bez gubitaka kako bi se reklo, bez gubitaka u ljudstvu i materijalu zato što u jednoj jedinoj rečenici je to definirano kao nedostatak stručnih radnika onda bi čovjek pomislio da odgovor na ovakvo obrazloženje znači pribaviti stručne radnike. Umjesto toga idemo na to da se oni pripoje centru za socijalnu skrb. Dakle, rješenje nije sukladno onome zbog čega se centri zapravo pripajaju. Spajaju ili pak kako netko ovdje voli reći ukidaju. Pomoć u kući. Ponavljam ovdje i gospođa me upozorila na članak, ona jako dobro razumije i samnom je zajedno u Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb. I jako se dobro razumije u to, iz tog faha dolazi na kraju krajeva, ja znam operirati a ona ne zna a ona za socijalnu skrb a ja nedovoljno znam o socijalnoj skrbi iako svakodnevno susrećem pacijente kojima je vrlo potrebita socijalna skrb poglavito onima koji su amputirani itd. Ali dobro toj je sada stvar struke. Dakle i dalje, i ako sam dobro pročitao članak 80. je li tako bilo? 80, da, u stavku 5. mislim da, neću reći da mi nije dovoljno jasno ali i dalje tvrdim da bez obzira na imovinski cenzus, bez obzira na imovinski cenzus potreba tuđe pomoći dakle nije vezana isključivo uz imovinski cenzus, o tome govorim. Dakle, naveo sam i slučaj u kojemu može bilo tko od nas, predsjednik, ne daj Bože predsjednik Republike itd. zapasti u takvu situaciju ili da mu je potrebna tuđa pomoć. Bez obzira što bi imao možda mirovinu veliku itd. i po posebnim i po ne posebnim uvjetima, po običnim uvjetima. Dakle, o tome se radi da društvo općenito kako netko reče međugeneracijska solidarnost brine o ljudima kojima je to potrebno. Ja se nadam da će članak 80. iznjedriti takvo rješenje, ali evo živi bili pa vidjeli pa ćemo vidjeti. Osim toga, i podržat ćemo amandman HSU-a kojim se pokušava ne staviti znak jednakosti između radno sposobnih i radno nesposobnih samaca u smislu socijalne pomoći time da ta razlika kada gledamo u novčanom iznosu i nije tako velika kako bi to zapravo trebalo možda i biti s obzirom na radnu sposobnost i radnu nesposobnost, iako svaki čovjek je drugačiji pa onda i ta radna sposobnost varira kao i radna nesposobnost. Dakle može bit netko teško bolestan, nepokretan, netko malo manje itd., tako da je vrlo teško zakonski uokviriti svaki slučaj. Bitno je imati dobre namjere i dobre vjere. Zašto se zakon mijenjao tri puta, ja ni sam ne mogu to odgonetnuti. Prvi je bio onaj u tri godine, dakle 2011. još dok je bio HDZ kojega je potpomogla Svjetska razvojna banka, pa onda nakon toga prije godinu dana je ova Kukuriku koalicija donijela opet zakon pa sad je ovo treći zakon. Nadajmo se da ovaj rekao bih, bih, da ponovim, kaže voli riječ kao moj kolega Kajin kojega nema, puzajući puč na najsiromašnije, neće iziskivati i novu promjenu zakona. Ali zapravo radi se ukupno o siromaštvu Hrvatske države, o tome da se ne kreće naprijed u gospodarstvu, da nema novog zapošljavanja, nema investicija, nema ostatka dohotka i zbog toga prevrćemo po ovim zakonskim, ovim člancima zakona, stavcima i ovako i onako tražimo i lažnjake i sve skupa, sve mi je to jasno. Ali kažem, u praznoj kući ponašamo se kao rogovi u vreći pa i ovdje u ovoj našoj političkoj areni, a i u društvu općenito i onda evo tražimo novi nekakav zakon kojim ćemo nešto pokušat napraviti i popraviti. Sve je to uzalud ukoliko naša država upravo u onim gospodarsko-ekonomskom segmentu krene naprijed. Možemo mi pisat zakone o socijalnoj skrbi koliko god hoćemo, možemo … Švedskom kako reče netko ovdje itd., ali uzalud. Bit će sve više korisnika, kako netko reče već ih je 10 000 novih, a 7000 je pronađeno lažnjaka, a 10 000 novih već prijavilo je aplikaciju za socijalnu skrb u bilo kojem obliku. I ta tendencija će se nastaviti i neće biti dovoljno novaca, neće biti dovoljno sredstava za socijalnu skrb u državi Hrvatskoj ili ćemo postat zapravo svi skupa socijalni slučaj, skupa s Republikom Hrvatskom. O ovom zakonskom prijedlogu klub HDSSB-a ima još do petka vremena, malo ćemo razmisliti, malo ćemo se konzultirati i dogovoriti pa ćemo do glasovanja odlučiti hoćemo li dati ili ne svoj glas za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. da se podsjetimo. Dakle prvi zakon, prvi od ova tri govorim, bio je donijet ako se sjećate prije izbora, prije ovih parlamentarnih izbora, ne znam točno datum ali znam da je bilo par mjeseci prije izbora i tada je rješenje bilo stvarno da centri za socijalnu skrb onako kako je bilo predloženo nisu mogli djelovati i funkcionirati. Ne bih ponavljala, svi se jako dobro toga sjećamo. Nakon toga su se hitno morale napraviti izmjene i dopune toga zakona kako bi mogli funkcionirat centri za socijalnu skrb, a vremena nije bilo dovoljno da se tada napravi jedan novi Zakon o socijalnoj skrbi i tada smo i rekli da će biti novi zakon vrlo brzo jer za ovo moramo radit upravo zbog što je učinjeno u prethodnom zakonu prije samih izbora. Dakle to su razlozi ta tri zakona i ovo je sada na klupama našim konačni tekst prijedloga novoga zakona s kojim se slažemo, ne slažemo, ali ja bih ovdje rekla da je kvalitetan i dobar, naravno da ima ovih nekih ne nedostataka nego obuhvatio je sve ono što smo govorili da treba zapravo obuhvatiti. A što se tiče pomoći i njege u kući, da, točno je i ovo što ste vi rekli, ja sam samo rekla da postoji cenzus odnosno u tom članku je regulirano za one koji su ne mogu to platiti. To je usluga socijalne skrbi, ona se može platiti i svatko će si ju moći platiti i oni koji će davati tu uslugu će to moći naplaćivati naravno sukladno zakonu, propisu itd. I ja bih još dodala da su to, obzirom da iz godine u godinu ima sve veći udio osoba starije životne dobi, da će tih dnevnih centara, raznoraznih servisa, pomoći u kući, njegovateljica, gerontodomaćica itd. biti potrebno sve više i više i da obzirom da stanovništvo stari svaka lokalna, regionalna, državna itd. morat ćemo jako, jako razmišljati kako što žurnije i što više organizirati takvih centara koji bi mogli zaista pružiti pomoć i skrb svima onima koji su potrebni na tom području. Hvala. Hvala. Odgovor, kolega Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Fortuna, vidite ovdje je danas bilo, ja nisam namjerno govorio o tome da je bilo riječi o tome da su obiteljski centri osnovao ajde da kažem HDZ i da je to njihov kadar pa sad evo to se ukida. Tako je bilo rečeno sa strane HDZ-a. Isto tako, nije uzvratio HDZ da su centri razdvojeni, da ih je stvoreno 22, stvoreno ih je 68 u kojima je SDP postavio svoje ljude, svojih 68 ljudi i ostalu logistiku itd. koja prati te sve u centrima. Prema tome, mene to ne zanima. Mene zanima da donesemo i ovaj zakon zapravo ulazi u srž stvari.

tome, raspravljajmo o srži, a evo vi ste neke stvari iznijeli. Mi ćemo to neke vaše prijedloge i podržati tako da praksa će pokazati zapravo kako će funkcionirati ovaj zakon. daj Bože da smanjujemo da napokon krenemo naprijed pa da jednog dana kažemo evo nema potrebe za tolikim sredstvima i svim onim što prati socijalnu skrb koja je sada trenutno u državi vrlo znakovita i to ministarstvo zauzima vrlo, vrlo važnu ulogu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Boris Kovačić, replika. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. većim dijelom gospođa Fortuna, pa ste nazvali ovaj zakon nekakav zakon. U onoj paleti kad ste nabrajali ova tri posljednja zakona, jedanaesta, dvanaesta, odnosno trinaesta godina ovaj zadnji ste naprosto krstili nekakav zakon, pa mi je evo to izazvalo, možda ste vi već sad to i zaboravili. To nije ni toliko bitno. Bitno je ovo što je već rečeno, da je upravo kada smo donosili izmjene, zakon 2012. godine gospođa ministrica i svi koji su branili tada potrebu izmjena tog zakona zbog upravo veće potrebe veće učinkovitosti centara za socijalnu skrb tada je već rečeno da se priprema novi zakon. Zato ne mogu prihvatiti nikakvu kvalifikaciju nekakav. Tada je rečeno novi zakon kroz jedno sustavno rješavanje socijalne skrbi kako ona to i zaslužuje. Ali evo da se ne ponavljam i gospođa Fortuna je o tome govorila. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Sad vi meni kolega Kovačić recite, ne možete, da. Možemo to na kavi negdje. pripremate novi zakon sada da odmah najavite sad za sljedeću godinu. Kao da je to vrlo bitno što je najavljeno da će biti novi, kompletno novi zakon. Možda i sad možete najaviti da će za godinu dana biti novi zakon opet. Za dvije godine, ne znam kad će biti. Ali ja sam rekao ono što je još važnije, a to je kamo sreće da ne prevrćemo ove stavke i ove članke i gledamo vrlo gustim rešetom na socijalna prava ljudi, oni koji su zaista potrebiti i ugroženi i kamo sreće da jednoga dana krene zapošljavanje, pa da polako ljudi otpadaju od naše da kažem sise naše majke – države i da ne moramo imati tolika izdvajanja za socijalnu skrb. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I posljednja replika Goran Marić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, govorili ste čini mi se spomenuli hrvatsko siromaštvo. Siromaštvo prijeti narodu kad većina ljudi ne može podmirivati svoje temeljne životne potrebe, a u Hrvatskoj se to već pretvara u većinu. Sve se lošije i manje jede, sve se slabije griju i sve se lošije odijevaju. U Hrvatskoj iako gospodarstvo nije sve, ali je sve ništa bez gospodarstva, jer se na gospodarstvu sve temelji i sve izgrađuje, a ono stagnira, ono je u recesiji. Međutim, jedino možda što bi trebalo buditi optimizam da potpredsjednik Vlade i nositelji ekonomske politike su zadovoljni što nemamo veći pad jer bi mogao biti i veći. Zadovoljni smo što ovako malo padamo slobodnim padom, još ni ne guramo. Nezaposlenost raste, raspoloživi dohodak pada, pada potrošnja, pada industrijska proizvodnja, pada sve osim cijena. Samo cijene ekstremno rastu. Prehrambeni proizvodi u godinu dana 40%. To onda uz ovakvu ekonomsku politiku ne prijeti više siromaštvo nego glad. istodobno dok ide većini glad istodobno nekima je odabranoj skupini ljudi znatno bolje u Hrvatskoj. Samo ću jedan podatak iznijeti. Prije četiri godine ukupna neto dobit nekih poduzetnika u Hrvatskoj je bila 24 milijarde kuna, a sad manji broj, 30% manji broj poduzetnika je ostvarilo prošle godine u najvećoj godini krize 34 milijarde kuna neto dobiti nakon oporezivanja. to nije zastrašujuće da se moramo svi zamisliti i da možda jednog dana ova većina neće završiti na socijalnoj skrbi i većina nas uz ovakvu ekonomsku politiku. Samo tada neće imati iz čega plaćati naknade jer ćemo biti ili u dužničkom ropstvu

tko stagnira, tko stoji taj nazaduje jer cijeli svijet ide naprijed, a mi stojimo ili čak polagano i padamo. Sad kažu manji pad. Tako da taj dotični gospodin o kojemu ste govorili potpredsjednik Vlade je zapravo koliko ja znam i prije nego što su došli na vlast da kažem podastirao nam je teoriju ekonomije, teoriju gospodarstva. A kada se uhvatio zaista gospodarstva onda se vidi šta je to zapravo da je iza svega stoji ništa, da nema, šuplja priča, e upravo tako. Tako da ovo što ste rekli, da je cijena hrane i da mi zapravo umjetno govorimo o inflaciji dva jedan, Pa gledajte, evo samo primjera. Ja volim konkretne primjere. Svako jutro kupujem pirošku kad pođem na posao, pirošku, zagrebačku pirošku onu sa sirom koja je koštala 3 i pol kune. Od prije 10 dana ona je 5 kuna. Koliko je povećanje? Preko 40%. I zaista je tako. Hajde da je skočila na 4 kune, nego na 5 kuna, sa 3 i pol na 5 što potvrđuje i manje je pakiranje što potvrđuje zapravo potvrđuje. E to sam prigovorio zašto je sad manja? Kaže ne znam, tako proizvođač proizvodi, pa šta ja mogu. Tako da zaista ste u pravu i hvala vam evo na replici koju ste izrekli.

kolege i kolegice. Pitanje pomoći onima koji trajno ili privremeno nisu u stanju sudjelovati u vlastitoj zajednici nije pitanje milosrđa, to je pitanje smisla i svrhe države. Socijalna politika jest odgovornost države. Ovaj Zakon o socijalnoj skrbi dokazuje da naša država i naša politika preuzima odgovornost i da unatoč teškoj situaciji u kojoj se naša zemlja nalazi pronalazi načine da na što pravedniji način raspodijeli sredstva i osigura onima koji su dospjeli u tešku socijalnu situaciju barem malo bolji život. Glavna namjera predlagatelja i ovog zakona je da se pomoć bolje usmjeri ka onima kojima je zaista potrebna da se unutar raspoloživih sredstava socijalne naknade pravednije raspodjele, da se pravičnije raspodjele. I vjerujemo da će se usvajanjem ovog Zakona o socijalnoj skrbi to i postići. Napokon će se informatizacijom sustava socijalne skrbi i povezivanjem s drugim sustavima preko sustava OIB-a olakšati uvid u imovinu i prihode korisnika spriječiti da netko tko ima više nekretnina ili možda vrijedne pokretnine čak plovila ili umjetnička djela koristi pomoć na koju uopće nema pravo. Ovim prijedlogom zakona pojednostavljuje se i skraćuje administriranje i izračun socijalnih naknada, postiže točna evidencija i uspostavlja kontrola ostvarivanja prava. Zakonom se predviđa i uvodi institut zajamčene minimalne naknade o kojima se dosta govorilo, a ispred kluba želim ponoviti da je vezano uz tu naknadu važno naglasiti da ona ne može biti veća od bruto iznosa minimalne plaće u našoj RH. Mislimo da je to dobra odredba i da je to dobra poruka smatramo da jednostavno nije u redu da netko tko iz bilo kojeg razloga u određenom trenutku nije u mogućnosti svojim radom osigurati zadovoljenje svojih osnovnih životnih potreba ima za to veća sredstva od onih koji svojim radom osiguravaju i i stvaraju ta ista sredstva. To određuje i načelo socijalne pravičnosti koje propisuje da korisnik ostvaruje prava iz sustava socijalne skrbi ne može korištenjem tih prava postići povoljniji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život ostvaruje radom ili po osnovi prava koja proizlaze iz tog rada. Ne smije se dešavati da radno sposoban korisnik zajamčene minimalne naknade odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju a da i dalje ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Svi na neki način imamo odgovornost ili snosimo odgovornost za svoje postupke ili svoje propuste. I ovaj zakon čini nam se u klubu HNS-a pravedno međusobno povezuje prava s odgovornošću. Stavlja naglasak na individualnu odgovornost. Zakon se naslanja i na načelo individualizacije svakog korisnika tj. pruža se pomoć u skladu sa stvarnim potrebama ljudi. To je pak povezano s jednim po nama izuzetno važnim načelom a to je načelo sudjelovanja u donošenju odluka. Korisnici se socijalnih usluga naime ovim prijedlogom zakona potiču da aktivno sudjeluju, da aktivno utječu na vlastiti život i odlučuju o većini njegovih odnosno tih svojih aspekata. Već smo u prvom čitanju zakona mnogo govorili o tome kako mnogi brigu o svojim roditeljima prepuštaju državi ali nasljedstvo baš i ne. Ponovno zato posebno pohvaljujemo odredbe zakona koji propisuju pravo RH na povrat iznosa isplaćenih na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu i prava na uslugu smještaja ili boravka. Molili smo, ako se sjećate poštovana zamjenice ministra u prvom čitanju ovog zakona, molili smo i predlagali kao i neke kolege zastupnici i gradonačelnik Bakra kolega zastupnik Klarić da se podrobnije razjasne članci zakona koji se tiču zabilježbe i povrata isplaćenih iznosa i naknada štete. Molili smo to kako ne bi došlo do neujednačenih interpretacija ili nerazumijevanja provedbe tog procesa. Nije do toga došlo pa ćemo s posebnom pažnjom pratiti zajedno s vama vjerujem poštovana zamjenice ministrice provedbu zakona i ukoliko se pokaže da postoje problemi u njegovoj provedbi potaknuti vas, a i sve nas, na eventualnu izmjenu i dopunu. U međuvremenu klub HNS-a podržava predloženi zakon jer dodatno uvodi red u sustav, propisuje veću odgovornost radno sposobnih primatelja socijalnih usluga i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala i vama. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Boris Kovačić, izvolite kolega. Evo ja ću vrlo kratko. S obzirom da sam evo uzeo učešće u ovoj pojedinačnoj raspravi imam pravo onda govoriti samo o pojedinim, tako mi se čini da imam pravo, o pojedinim aspektima ovog predloženog zakona. Ali, htio bih nešto i reći i iz aspekta obnašanja i stjecanja iskustva, 13-godišnjeg iskustva, u jedinici lokalne samouprave gdje sam bio i proveo kao čelnik pa pogotovo kada je u pitanju socijalna skrb onda mogu reći nikad previše. A tim više što mi se čini da je ona teža i bolnija upravo kod tih kategorija ljudi a posebno kada su u pitanju starije osobe i nemoćne, osobe s invaliditetom i dakako što sam možda i na prvom mjestu trebao spomenuti djeca. Pa tog sam se ipak malo i da tako kažem nagledao i stekao iskustva. Nažalost imamo onako i gorkih ili pamtljivih. Pa zbog toga već sam i u replici spomenuo smatram da je vrijeme i da je trebalo donijeti novi tekst zakona i onako kako je to i ministrica svojevremeno i zamjenica predsjednika Vlade najavljivala kroz jedno sustavno rješavanje socijalne skrbi. Tim više što smatram da ovim predloženim tekstom zakona, to smo govorili i kod prvog čitanja a sada pogotovo evo u ovom drugom čitanju, doista mislim da je uvedeno više reda a to nam je potrebno s obzirom da ako se ne varam imamo ukupno taksativno 81 pravo ako se ne varam, a a kroz jedinice lokalne samouprave ili tu različitost postoji od jedinica do jedinica, to mi je žao što postoje i te razlike jer ovise o fiskalnoj snazi pojedine jedince ali molim lijepo i tu je u pitanju ta ta vrsta pravednosti. Dakle ovo uvođenje više reda je za pozdraviti. Tim više što mislim da bi još posebno naglasio mrežu socijalnih usluga i informatizaciju. To je jako, jako bitno zbog ukupne suradnja je potrebna, o tome ću još nešto kasnije reći kroz dvije, tri rečenice. Zbog toga je i dobra odredba članka u prvom čitanju je to bio članak 28. sad je deset više, jel tako, vjerojatno 38. suradnja centara socijalne skrbi sa zavodima za zapošljavanje. Ja bih to i proširio tu suradnju i na jedinice lokalne samouprave ali zato sam mislio posebno se osvrnuti na odredbe članka 218. i 219. ovog zakona koje govore o potrebi usavršavanja stručnih radnika pa tako u članku 218. se govori o stručnom usavršavanju koje podrazumijeva pojedinačnu i organizirane itd. u struci da sad sve to ne čitam a posebno u članku 219. supervizija što podrazumijeva proces učenja, razvoja i metoda podrške stručnim radnicima i to apsolutno pozdravljam jer smatram da stručnost, iskustvo i poznavanje određenih mjesnih prilika su presudne za dobar rad centara i ljudi koji rade u centru za socijalnu skrb. izuzetno važnim tim više što je ovim tekstom zakona velika odgovornost ali ne samo odgovornost nego i brojna zaduženja su pred centrima bez obzira što je ministrica danas govorila da su četiri posla sada lišeni kada je govorila o Obiteljskom zakonu, ja mislim da je i dalje velika obveza postoji. Međutim, htio bih jedan aspekt tu posebno naglasiti. Od izuzetne je važnosti da u centru rade ljudi prije svega stručno osposobljeni. To je na prvom mjestu, stručni radnici ali isto tako možda sam tu malo staromodan. Ali isto tako oni ljudi koji vrlo dobro poznaju teren. Vi spominjete ovdje u zakonu se spominje iskustvo i tako, ali to govorim. To govorim s razlogom. Ne navijam i nemam pravo govoriti o nekakvom lokalnom zapošljavanju jer govorimo prije svega o stručnim radnicima, školovanim ali s druge strane evo inzistiram i navijam na ljudima koji neće imati prolazno radno mjestu u centrima a imamo i takvih iskustava nažalost, koliko je tu odgovorno ministarstvo ili netko drugi, možemo i o tome razgovarat nego se zalažem za stručne ljude koji će ostati u centru koji će poznavat teren i koji će dobro poznavati mjesne prilike. I apeliram na veću suradnju sa jedinicama lokalne, isto tako i regionalne samouprave. Dakle, ono što sam na početku rekao uz stručnost, iskustvo, poznavanje mjesnih prilika, mislim da je to od posebne važnosti za dobar rad centara Milorad (HNS)** Hvala i vama. I zaključno u ime predlagatelja zamjenica ministrice, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, evo ja ću iskoristiti još ove dvije minute samo, neću više da konačno i zaključno razjasnim priču oko obiteljskih centara. Obiteljski centri se ne ukidaju potezom pera, da su se obiteljski centri htjeli ukinuti ukinuti kako se ovdje reklo potezom pera za to je postojala mogućnost, lani u veljači se mijenjao Zakon o socijalnoj skrbi. Tom prigodom je ta prilika je bila izvrsna mogućnost da se tako nešto napravi, ali to se nije htjelo napraviti upravo pod rukovođenjem onih koji se bave da upotrijebim engleski izraz cor biznis a to je centri za socijalnu skrb, oni koji se bave znači glavnim poslom u području obiteljske politike, pod njihovim rukovodstvom mi smo uvjereni stručni kadar obiteljskih centara će biti dobro vođen jer njima je trebalo dati ulogu, dati svrhu i dati cilj. Upravo centri za socijalnu skrb pozdravljaju odluku pripajanja obiteljskih centara na način da im postaju ustrojstvene jedinice jer im i stručni kadar treba za savjetovalište i sve ove poslove koje će im novim obiteljskim zakonom dodijeljeni. Što se tiče bojazni za pripremu, za primjenu novog Zakona o socijalnoj skrbi tu bojazni nema, sve pripreme za primjenu kako zajamčene minimalne naknade tako i svih drugih instituta iz novog Zakona o socijalnoj skrbi krenuli su već u listopadu, sastanci se sa centrima kontinuirano održavaju. U petak je još jedan od tih sastanaka sa ravnateljima svih Centara za socijalnu skrb ako postoje još neki upiti ne naravno samo o prelasku na zajamčenu minimalnu naknadu već i oko svih drugih stvari oko koje postoje nedoumice. Hvala vam lijepo na raspravi. Sve podnesene amandmane pažljivo ćemo razmotriti, ukoliko ih neke od njih i ne uvrstimo postoji još uvijek mogućnost i u krajnjoj liniji za nadopunjavanje i nadogradnju našeg sustava. Hvala vam lijepo. Hvala i vama zamjenice ministrice. Zahvaljujem i vašim suradnicama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje P.Z. br. 509. Ugodan nastavak večeri vam želim.